Predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Molim predstavnika, odnosno predsjednika Odbora poštovanog zastupnika Peđu Grbina da da uvodno obrazloženje prijedloga. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Krajem rujna 2014. godine Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je otvorio javnu raspravu o Prijedlogu zakona o referendumu koja je trajala mjesec dana i dovršena je početkom studenoga 2014. godine. Tijekom rasprave provedena je tematska, a potom i redovna sjednica odbora, te se pred nama nalazi tekst prijedloga zakona, izvješće s provedene javne rasprave koji su uzeli u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije dane tijekom provedene rasprave. U nekoliko riječi pokušati ću sažeti što nam donosi ovaj prijedlog novog Zakona o referendumu. U Republici Hrvatskoj referendum je kao oblik izravne demokracije, odnosno izravnog sudjelovanja građana u donošenju odluka uređen primarno odredbama Ustava RH, nadalje nadalje odredbama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, te odredbama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave. Obveza donošenja novog, odnosno barem izmijenjenog Zakona o referendumu proizlazi iz odredbi Ustava RH koje su se promijenile u odnosu na postojeći Zakon o referendumu, ali je na tu obvezu uputio i Ustavni sud u svojoj odluci od 20. listopada 2010. godine kada je naveo da zakonodavna struktura referenduma ne predviđa unaprijed propisana pravna pravila koja su opća, predvidljiva i za njihove adresate izvjesna u pogledu nastupajućih pravnih posljedica, te kako je potrebno postići pravnu koherentnost referendumskog prava u domaćem pravnom poretku. Stoga danas predlažemo donošenje novog Zakona o referendumu usklađenog sa odredbama Ustava RH, ali i sa odlukama koje je Ustavni sud donosio u posljednjih nekoliko godina, te isto tako sa onime što smo primijetili u praksi da ne funkcionira. Ponovit ću da bude potpuno jasno. Ovim zakonom ne možemo mijenjati ono što je ustavna materija, ne možemo definirati broj potpisa potrebnih da da bi se raspisao referendum jer je on definiran Ustavom. Ne možemo definirati zabranjene teme van onoga što već proizlazi iz Ustava i odluka Ustavnog suda. Također ne možemo definirati niti potreban broj građana izašlih na državni referendum kako bi se on smatrao valjanim jer je i to sve također ustavna materija. To smo pokušali i na žalost nije bilo sluha svih političkih opcija, da to što je ključno za funkcioniranje referenduma u RH izmijenimo. Kao što sam već napomenuo, stoga se ovim zakonom prvenstveno usklađujemo sa odredbama Ustava koje se odnose na većinu potrebnu za donošenje odluka na referendumu s odredbama o načinu glasovanja izvan granica RH. Također Također i s pitanjem savjetodavnog referenduma koji je u ustavnu materiju uveden 2010. godine. Imajući u vidu odluku Ustavnog suda koja glasi: "Ustavni sud Republike Hrvatske određuje: svaki budući zahtjev za raspisivanje referenduma koji Hrvatskom saboru bude podnesen na temelju članka 87. stavka 3. Ustava mora sadržavati detaljan prikaz činjenica i okolnosti koje su bile povod za referendumsko pitanje u predloženom sadržaju, te dostatno i relevantno obrazloženje razloga zbog kojih se traži raspisivanje referenduma." Prva se značajnija promjena u ovom Zakonu o referendumu odnosi upravo na to. Definira se način donošenja odluke kada građani odlučuju da žele pristupiti raspisivanju referenduma na temelju građanske, odnosno narodne inicijative. morati će biti obrazložena na sličan način kao što su obrazloženi svi drugi pravni akti koje donosi Hrvatski sabor. U njoj će morati biti navedeni razlozi, morati će biti navedeno obrazloženje odluke i morati će biti navedene posljedice do kojih će doći usvajanjem referendumskog pitanja. Svaki referendum koji neće zadovoljavati ove uvjete neće biti dopušten kao što je to u svojoj odluci jasno naveo Ustavni sud Republike Hrvatske. Sljedeća odredba koja je već do sada stvorila dosta prijepora u praksi, odredba je zakona koja propisuje da se na referendumu ne mogu donositi odluke koje bi ugrozile vrednote ustavnog poretka RH propisane Ustavom Republike Hrvatske, odluke koje bi bile suprotne načelu nadređenosti pravnih akata EU, a za lokalni referendum niti odluke koje bi bile suprotne Ustavu, pravnim aktima EU i zakonu. U pogledu lokalnih referenduma jasno je, ne možemo na lokalnom referendumu donositi ono što je u nadležnosti Hrvatskog sabora. Međutim, prijepor se javio oko ove druge dvije odredbe, odredbe koja se tiče prava EU i odredbe koja se tiče vrednota ustavnog poretka RH. Mi ovo Mi ovo nismo izmislili. Ovo nismo definirali po prvi puta ovim zakonom. Ovakve odredbe postoje prije svega u odlukama Ustavnog suda koje je jasno propisao da se na referendumu ne može odlučivati pa čak niti kada je u pitanju promjena Ustava o pitanjima koja bi narušila temeljne vrednote ustavnog poretka RH kao što su ravnopravnost spolova, nacionalna ravnopravnost itd. Također, odredba koja se tiče prava EU proizlazi iz jasno ustanovljene prakse Suda EU ali isto tako i iz Deklaracije pridružene Lisabonskom ugovoru koja je usvojena na Lisabonskoj konferenciji koja jasno navodi pravo EU nadređeno je nacionalnom pravu država članica i države članice nisu ovlaštene donositi akte koji bi bili u suprotnosti sa pravom zajednice. U tom kontekstu smatramo našom obvezom na jednom mjestu definirati što je u referendumu dozvoljeno kako ne bi tražili od naših građana koji se pripremaju na prikupljanje potpisa za određenu referendumsku inicijativu da listaju odluke Ustavnoga suda, odluke Suda EU. Na jednom mjestu smo sistematizirali ono što već postoji u praksi. Sljedeća tema koja je regulirana ovim Zakonom o referendumu, koja je također izazvala prijepor u javnosti, pitanje utvrđivanja potpora za raspisivanje referenduma kada to traže birači. Predlagatelji ovog zakona su mišljenja da je dosadašnji način prikupljanja potpisa otvarao čitav niz dvojbi. Podsjetit ću, člankom 8c postojećeg Zakona o referendumu propisano je da se potpisi smiju prikupljati samo na onim mjestima koja za to odredi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Dakle, u dosadašnjem zakonu imali smo ograničenje mjesta na kojima se smiju prikupljati potpisi. Međutim, svi znamo da to ograničenje nitko nije poštivao. Potpisi su se prikupljali ne samo na onim prostorima koji za to nisu bili predviđeni kao što su vjerske institucije, kao što su obrazovne institucije itd., potpisi su se prikupljali na radnim mjestima i po kućama. To je bilo zabranjeno zakonom ali nisu postojali nikakvi mehanizmi da se to spriječi. Ovim zakonom predlažemo uvođenje novog načina prikupljanja potpisa. Način koji će osigurati svim građanima mogućnost davanja potpore određenoj referendumskoj inicijativi ali isto tako će spriječiti da netko vrši pritisak na građane da potpišu za neki referendum na svom radnom mjestu, u svojim kućama, školama ili vjerskim institucijama. Ovim zakonom predlaže se prikupljanje potpisa na dva načina. Jedan način je prikupljanje potpisa online, putem interneta. Po statistikama koje su dostupne 97% kućanstava u RH ima mogućnost priključiti se na Internet. Na tjednoj bazi 2/3 građana RH koriste Internet. Na ovaj način svatko će ne samo iz svojega doma nego putem aplikacije dostupne za sve mobilne telefone moći dati potporu referendumskoj inicijativi. Ali tako da mu nitko neće moći viriti preko ramena i prisiljavati ga da nešto potpiše ili ne potpiše. Za one građane koji nisu informatički pismeni potpora referendumskoj inicijativi biti će omogućena putem sustava i mreže Ureda državne uprave odnosno za lokalne referendume putem jedinica lokalne samouprave. Trenutno mreža Ureda državne uprave pokriva preko 300 jedinica lokalne samouprave u RH. Za razliku Za razliku od te mreže dosadašnje referendumske inicijative nisu nikada prikupljale potpise u svim jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj. Posljednja referendumska inicijativa, primjerice u mojoj Istri, sjeverno od Mirne nigdje nije prikupljala potpise. Danas će i građani koji žive u Umagu i Bujama imati puno lakšu mogućnost potpisati ne samo online nego i putem Ureda državne uprave svaku referendumsku inicijativu. Ali i puno važnije od toga na ovaj način prikupljanja potpisa izbija se monopol određenim organizacijama koje su dosada jedine imale mogućnost prikupiti 10% potpore građana RH. Danas Danas će pod istim uvjetima kao i sindikati, kao i crkvene organizacije i političke stranke i mnogi drugi moći pristupiti organiziranju referendumskih inicijativa i imati će jednaku mogućnost prikupiti potpise. da se pojavila dvojba da se ovime želi ograničiti prikupljanje potpisa i spriječiti referendume predlaže se isto tako i produljenje roka za prikupljanje potpisa sa 15 kalendarskih dana na 30 radnih dana, odnosno sa 2 na 6 tjedana. Ostale odredbe ovog zakona nisu izazvale toliku pažnju javnosti, ali svejedno smatram da ih treba spomenuti. Prije svega ovim zakonom uređuje se pitanje kampanje za referendume. Dakle, kampanje kada traje prikupljanje potpisa ali isto tako i kampanje nakon što je referendumsko pitanje definirano i nakon što je odluka o raspisivanju referenduma donijeta pa i onda kada ona nije plod prikupljanja potpisa i podrške birača. Definira se tko vodi kampanju, definira se tabor za, tabor protiv referenduma na isti način kao što je to primjerice bilo u Škotskoj na nedavnom referendumu o njihovoj nezavisnosti ili prije 20-ak godina u Kanadi na referendumu o nezavisnosti Quebeca kao možda dva primjera najbolje uređene uređene referendumske prakse i dva primjera najbolje uređene referendumske kampanje za ili protiv. Nadalje, uređuje se pitanje promatranja referenduma, uređuje se pitanje glasovanja građana na referendumu itd. Ukratko, ovim zakonom se sistemski i sustavno uređuje pitanje referenduma. Uvodi se red i uređuju se sva ona pitanja koja su se u praksi ukazala spornima osim onih koja nažalost nisu i ne mogu biti uređena Zakonom o referendumu već samo promjenama Ustava RH. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega Grbin. Imamo 8 replika pa ćemo po redu. Prva replika poštovanog zastupnika Josipa Salapića. Hvala predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Grbin ja bih volio da se mogu složiti sa vama u vašem izlaganju ali ne mogu. Meni se ovo čini da je ustvari ovo prijedlog Zakona o neodržavanju referenduma i o onemogućavanju da se referendum održi. Prvo bih vas podsjetio da je predsjednik vaše stranke premijer Zoran Milanović u oporbi govorio da prag treba biti 5%, a ne 10% ukupnog broja birača upisanih u popis birača u RH i pomalo je čudno da 15 godina niko nije mogao utvrditi koliko je stvarni broj birača koliko imamo u Hrvatskoj, koji je to broj koji je potreban da bi referendum bio pravovaljan. Ja se ne slažem s vama u obrazloženju članka 3. "Prema ovom prijedlogu zakona postoje ograničenja", koja prema mome mišljenju može dati samo Ustav, odnosno u Ustavu trebaju stajati eventualno ograničenja o održavanju referenduma a ne u zakonu kako je ovdje predviđeno. Isto tako ako zaista želimo omogućiti ljudima referendum i da se narodno odlučivanje stavi iznad odlučivanja bilo koje političke većine onda bi ovaj prijedlog zakona trebao biti bolji u odnosu na postojeći. Meni se čini da je ovaj koji vi predlažete potpuno i u potpunosti lošiji od onoga koji danas imamo. Ako zaista želimo omogućiti alate ljudima da ako nisu zadovoljni dati što se kaže dati narodu u ruke da odlučuje o nekim pitanjima bez obzira na postojeći sustav koji imamo u zemlji, a to smo mi zastupnici ovdje, pokazalo se kroz 10 slučajeva u proteklih 15 godina da se namjerno onemogućivalo da se bilo koji referendum u Hrvatskoj održi osim onog kojega smo imali oko definicije pojma braka. Bit će još prilika za raspravu, tu je dosta nedoumica, bez obzira što ste imali javnu raspravu kako ste rekli i da ste uvažili neke prijedloge mislim da puno dobrih prijedloga ovdje niste prihvatili i da trebamo zaista ako želimo dobro pokušati naći konsenzus oko ovog važnog pitanja. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Peđa Grbin. mi reći kada bih pretjerao sa nekakvim stvarima šta je previše i s putrom je previše. Kolega Salapiću, od svakog, od svakog bih prihvatio kritiku što nismo uspjeli smanjiti broj potrebnih potpisa na 5% osim od vas. Vi i ja smo tjednima, mjesecima pripremali promjene Ustava koje su predviđale smanjenje broja potpisa sa postojećih 10% na 200 tisuća. Jasno smo to definirali. I što se onda desilo? U 5 do 12, dan prije glasovanja vi i vaša stranka ste od toga odustali. I danas se smijete u lice građanima RH kada tražite da netko drugi promjeni ono što ste vi spriječili. Vi danas ovdje govorite, obećavali ste smanjenje broja potpisa, da jesmo, jesmo predložili smo ga i na kraju ste ga vi spriječili. I to je legitimno, to je vaše puno pravo ali nemojte molim vas nakon toga dolaziti ovdje i prozivati nas, prozivati nas za nešto što vrlo dobro znate zašto se nije dogodilo. Što se tiče drugih stvari vezanih uz referendum, rješenje koje se odnosi na prikupljanje potpisa preuzeto je iz stranog zakonodavstva, to nije naš izum. Ono je preuzeto prije svega iz slovenskog zakonodavstva koje uz Austriju ima najbolje, pardon Dakle, način prikupljanja potpisa u RH, način prikupljanja podrške za svaki referendum je preuzet iz slovenskog modela i taj model po mojem mišljenju je u ovom trenutku za prikupljanje podrške građana najbolje na svijetu. Hvala. Poštovani zastupnik Ante Babić replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Pa kolega Grbin, nakon 3 godine mandata ova inicijativa vaša ali i zbog inicijative građana je kao prijedlog ovoga zakona zakašnjela i toga ste sami svjesni. Ja ću se osvrnuti na članak 3.

ako hoćete i na one ideološke komisije iz bivših vremena kad se govorilo što je prihvatljivo, što se može govoriti i kako se može zapravo ponašati. Što se tiče članka 4. "Pravo odlučivanja na ovom referendumu imaju svi građani sa navršenih 18 godina koji imaju opće i jednako biračko pravo.", znate da to nije moguće napraviti niti online, niti bilo kako drugačije jer članak 45. Ustava kaže potpuno drugačije u svome stavku 3. a to se isključivo može dogoditi u sjedištima diplomatsko konzularnih predstavništava. I još vezano za članak 13. gdje kažete: "Da su "Da su potpisi za državni referendum prikupljaju u Uredima državne uprave." To je zapravo izvjestan oblik represije. Ja bih vam možda mogao sugerirati da osim u Uredima državne uprave prikupljate te potpise i u policijskim postajama, pa ukoliko vam referendumsko pitanje ne bude odgovaralo ti isti ljudi koji tamo potpisuju mogli bi se zadržati na obavijesnom razgovoru. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa zadnje primjedbe. Ja se moram ispričati, prije kada sam govorio kolegi Salapiću zaboravio sam jednu zemlju koja nam je također bila uzor to je Savezna Republika Njemačka. Vjerojatno znate Savezna Republika Njemačka u potpunosti zabranjuje referendume na saveznom nivou iz povijesnih razloga ali dopušta na lokalnom nivou. Model koji smo mi ovdje dali je model iz jedne njemačke savezne pokrajine ona se zove Bavarska. Možda vam je poznat. Pa vjerojatno vam je poznata jer vam je dobra kada od Bavarske preuzimate ekonomski model, ali nije vam dobra kada iz Bavarske preuzimamo model prikupljanja potpisa i prikupljana potpore referendumskoj inicijativi. U odnosu na Bavarsku doduše postoji jedna razlika, u Bavarskoj prikupljanje potpisa traje nešto kraće nego što je predviđeno ovim prijedlogom zakona i koliko je meni poznato po zakonu koji smo nedavno pregledavali nije moguće online nego samo u njihovim institucijama. Međutim, na početku svoje replike rekli ste nešto vrlo zanimljivo, da smo odredbom članka 3. pljunuli praktički na Hrvatski ustav, pljunuli hrvatskim građanima u lice a ja ću vam sada reći da odredba članka 3.riječi koje se tamo nalaze nisu moje, one su prepisane iz priopćenja Ustavnog suda od 14. studenog 2013. godine u kojem je navedeno citiram "Referendumsko pitanje ne smije u svome tekstu sadržavati formalnu ili materijalnu protuustavnost, ili tako tešku proceduralnu pogrešku kojoj prijeti narušavanje strukturalnih obilježja Hrvatske ustavne države, tj. njezinog ustavnog identiteta uključujući najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.". Kada ste rekli da odredba članka 3. ne valja, onda ste rekli da odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske ne valjaju. Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. uređuje pitanje referenduma. A na samom početku ste zapravo nabrojali sve ono što se ovim zakonom zapravo ne regulira i što bi se moralo regulirati izmjenama Ustava Republike Hrvatske i što je naravno ključni problem oko kojega raspravljamo i kojim se bavimo više od 3 godine. Dakle ne uređuje se ni sistemski ni sustavno, ni konačno ovim zakonom ono što nas najviše tišti i muči. Oko konstatacije da će se glasanjem u uredima državne uprave, da će se spriječiti pritisci na građane, tu isto tako nešto želim reći. Ja mislim da je to upravo suprotno jer dolaskom u urede države uprave, glasanjem, odnosno potpisivanjem pred službenicima koji se tome kao što ste vidjeli također protive jer se pitaju iz sindikata državnih službenika i namještenika što je s njihovim pravom na slobodno izražavanje svoje volje i potpisivanje za neku referendumsku inicijativu. Dakle to nije dobro rješenje. Trebalo bi ostaviti onu mogućnost da se potpisi prikupljaju na javnim mjestima. Naravno zakonom ograničiti u blizini kojih institucija se to ne bi moglo činiti. Što se tiče ograničenja referendumskih pitanja, ja se tu slažem, tu ste naveli u članku 3. koja su to ograničenja koja se odnose na i odluku Ustavnoga sada. Međutim, u ovom prijedlogu zakona izostavljena je jedna ključna riječ jer u prijedlogu zakona govori se o vrednotama a i o Ustavu Republike Hrvatske i ovom mišljenju Ustavnog suda govori se o najvišim vrednotama Ustava Republike Hrvatske kako je to definirano u članku 3. Ustava. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Pa gospođo Kosor niste me potpuno točno citirali, ja sam rekao da se ovim zakonom uređuje ono što možemo a što nije ustavna materija i taj dio se doista sustavno i sistemski uređuje. ja tu stvarno ne mogu reći recimo vi niste pokušali doprinijeti toma da i Ustav promijenimo i da to sve uredimo. Nažalost neki su u zadnji čas odustali i to nismo uspjeli, ali činjenica je da smo pokušali i činjenica je da od tog pokušaja nećemo odustati. Međutim, u ovom drugom dijelu vašeg izlaganja ne mogu se složiti. Prvo, nije glasovanje u uredima državne uprave nego je prikupljanje potpisa. A prikupljanje potpisa nije samo u uredima državne uprave nego i on-line. Za ovaj telefon postoji već sada aplikacija e-građani. Ona zahtjeva 2 pritiska na ekran mobilnog telefona i potpis podrške će biti dan. Ovako, ne morate odlaziti u ured državne uprave ako to ne želite, možete ako to hoćete. Na ovaj način osigurati ćemo da svatko iz svojeg doma, kada promisli da potporu nekom referendumu. A u krajnjoj liniji zakonom je predviđeno vođenje kampanje, organiziranje kampanje. One će se naravno voditi i na ulicama i trgovima i vi ćete ako se nađete pred štandom neke inicijative koju želite podržati biti u prilici on line putem vašeg pametnog telefona tu inicijativu podržati. U Hrvatskoj imamo više od 50% građana koji koriste pametne telefone, imamo veći broj priključaka na telefone, mobilne telefone nego što imamo broj stanovnika, imamo dvije trećine građana koji na tjednoj bazi koriste Internet. Ovaj način prikupljanja potpisa dostupan je, odnosno dostupniji je nego što je to bio postojeći. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Uvaženi kolega Grbin, ovaj antinarodni zakon ste objasnili jako dobrim i biranim riječima. Slažem se s vama da bez promjena Ustava pitanje regulative valjanosti državnog referenduma i broja potrebnih potpisa za njega ovim zakonom ne možemo urediti. Ali isto tako smatram da ograničenja koja planirate uvesti člankom 3. ne mogu biti materija ovoga zakona nego Ustava. I molim vas, dajte me podsjetite kada je to SDP predlagao da za državni referendum bude 200 tisuća potpisa. Ja se nikako toga ne mogu sjetiti da ste to vi predlagali, to je predlagao netko drugi a ne vi. Ne znam zašto vam je tako teško to reći. Drugo, što je dozvoljeno za predmet referendumskog odlučivanja bilo državnog bilo lokalnog. Vi ste svjesni da ste vi osobno i SDP blokirali inicijativu za izmjenu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu gdje sam predlagao da se odluka Ustavnog suda o ocjeni ustavnosti ili dozvoljenosti pitanja stavi na početak postupka. I bez tre promjene ove promjene novim Zakonom o referendumu neće dovesti do otklona sumnje u dozvoljenost pitanja. I na kraju gdje se potpisi prikupljaju? Slovenija vam je uzor. Koliko broja potpisa u Sloveniji treba za državni referendum? Drugo, zašto vas prikupljanje potpisa u krčmama, kafićima, na sajmištima, u crkvama ne smeta za izbore od predsjedničkih do lokalnih ali vas smeta da netko u krčmi potpiše inicijativu za referendum? Koja razlika je u tom potpisu? Vrijednost potpisa je vrijednost potpisa. On-line prikupljanje potpisa. Kolega Grbin, to vam može vrijediti kada 60% birača bude u sustavu e-građana a danas ih u Hrvatskoj nemate više od 100 tisuća. Nemojte ljudima zamagljivati istinu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem. Ako je ovaj referendum nenarodni onda su nenarodne i nedemokratske države primjerice Savezna Republika Njemačka i Belgija. Zašto, jer na nacionalnom nivou ne poznaju referendume. Onda su nedemokratske i nenarodne Norveška i Finska. Zašto, jer na nacionalnom nivou ne poznaju referendume na temelju građanske inicijative i na temelju prikupljanja potpisa. Onda je nenarodna Italija koja poznaje takav referendum ali samo za ukidanje postojećeg zakona. Hrvatski zakoni dopuštaju građanima i donošenje zakona, donošenje drugih propisa na temelju referendumske inicijative. Mi ovim prijedlogom definiramo kako će se donijeti odluka, kako će se građanima prezentirati o čemu ustvari odlučuju, a ne kao što ćemo danas još raspravljati da im se kaže da odlučuju o autocestama, a onda da u referendumskom pitanju se autoceste ne spominju već se zabrana širi na sve javne ceste, definirat će se na koji način će se te kampanje voditi, to prezentirati i definira se na koji način će građani dati podršku određenoj referendumskoj inicijativi. Možemo to nazvat ograničenjem, ali opet ću vas podsjetiti, broj lokacija gdje se može prikupljati potpis po mreži jedinica lokalnih samouprava gdje će to biti moguće se širi u odnosu na sve referendume koji su do danas bili u Hrvatskoj organizirani na temelju građanske inicijative. Nema niti jedne referendumske inicijative koja je potpise prikupljala u 300 jedinica lokalne samouprave. Pogledate li mjesta gdje su se potpisi prikupljali vidjet ćete da su se oni prikupljali u daleko manjem broju općina i gradova nego što će biti sada moguće. Hvala. replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Grbin, ja se žarko nadam da vi ovo što ste vi govorili da u to ne vjerujete jer ako u to vjerujete onda to malo sve skupa izgleda licemjerno, posebno ovo vaše zadnje a to ste rekli i u svom uvodnom obrazloženju vezano za to da su građani prikupljali odnosno mogli davati potpise u jednom dijelu jedinica lokalne samouprave dok u drugima nisu. Jel imate možda podatak u koliko to jedinica lokalne samouprave se nalaze državni uredi? Jeste svjesni situacije da posebno u ruralnim prostorima će ljudi morat po ovome putovati po 50-ak km i više u jednom pravcu da bi negdje u državnom uredu pod radnim vremenom dali svoj potpis za neku inicijativu. Kad ne bi bilo iza nas sve ovo što se događalo u prošlom vremenu u ove tri godine sa referendumskim inicijativama od strane vas kao predstavnika ovdje danas predlagača iz Kukuriku koalicije onda bi čak u neke stvari možda mogli i povjerovati, a vi ste na moguće načine manipulirali kako bi spriječili građane da odlučuju i da vam pomognu u vašoj nesposobnosti da nešto napravite bolje za ovu državu. Zar postoji nešto jače od građana? Ovim vašim prijedlogom definitivno želite napraviti nešto kao što se napravilo zlo Hrvatima u BiH. Tako oni moraju dolje stajat u redovima i čekat da l' će doći na red za glasanje, tako sad hoćete dotjerat ljude u urede državne uprave da tamo budu. Ako već govorimo o broju, ne može se zbog Ustava odredit točan broj, zar se onda ne može u zakonu predvidjet da kad se pokrene inicijativa da nadležno državno tijelo da točan broj birača od kojeg broja se mora prikupiti 10%. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Krenut ću od kraja i zahvalit vam, zaboravio sam u uvodnom izlaganju napomenuti da je ovim prijedlogom zakona definirano da tijelo državne uprave, dakle ministarstvo na početku svakog prikupljanja potpisa mora dati točan broj potpisa koji je potrebno prikupiti za određeni referendum kako bi građani znali i kako bi se bilo kakve nedoumice izbjegle. Hvala vam što ste me podsjetili da to E sad što se tiče ureda državne uprave, pitali ste koliko ih postoji. O tome sam govorio. Ureda državne uprave i njihovih ispostava postoji otprilike 330 u Republici Hrvatskoj. Postoji ih daleko više nego što je lokacija gdje su se do sada za bilo koji referendum prikupljali potpisi. Govorio sam o Istri, govorio sam za posljednji referendum kako su se prikupljali potpisi. Dat ću vam jedan drugi primjer Karlovačka županija, primjerice za referendum o outsourcingu potpisi se nisu prikupljali u Ozlju, ali jesu u Karlovcu. Osobe koje žive dalje od Ozlja nisu mogle potpis dati u Ozlju jer se tamo nije prikupljao. Primjerice iz … morali su putovati do Karlovca. Danas će moći dati potpis podrške u ispostavi ureda državne uprave u Ozlju, ako nisu informatički pismeni i ako ne žele potpis podrške dati iz svog stana, sa svog radnog mjesta, s bilo koje druge lokacije na kojoj imaju pristup internetu i sustavu e-građani. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Josip Borić ima repliku. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Grbin, mene zaista interesira zbog čega mi uopće mijenjamo ovaj zakon jer ispada po vašem uvodnom izlaganju da mi teško ostvarujemo mogućnost raspisivanja referenduma tj. da ljudi teško ostvaruju mogućnost da se potpišu i da na taj način se stvori dovoljan broj potpisa da bi se referendum raspisao. I sada vi nudite izmjene zakona kojim ćete to olakšati. Vi ste živi primjer da ste zaradili u 3 godine 5 referenduma bez ikakvog problema. Znači koji je osnovni razlog zašto uopće mijenjamo zakon, da li da olakšamo ili da otežamo referendum jer ovaj zakon pokazuje da ih 5 bez problema ostvarujemo. Podsjetit ću: ćirilica, referendum o braku, o izbornom zakonu, o autocestama, outsourcing itd. Znači bez problema smo to ostvarili, samo treba provesti procedure do kraja. I sad se mi sjetimo i kažemo e sad ćemo mi još bolje to raditi tako što ćete vi ući u urede državne uprave gospodo i još ćete se moći nekakvim e-potpisom iz svojih udobnih kuća ili domova potpisivati. Pa to je čista laž. I onda izvodite, tj. iznosite krive mogućnost, ali ima mogućnost, ali nisu svi spojeni na Internet. Pa nećete valjda reći da su svi u Hrvatskoj na internetu. To nije istina. Pa pokazuju statistike. Imali smo izvješće HAKOM-a nedavno da je u Hrvatskoj u nepokretnoj mreži spojeno 65% u pokretnoj 25% i tu smo ispod svih hajmo reći granica EU. Ja ovaj Ja ovaj vaš prijedlog doživljavam samo kao nešto što se želi onemogućiti, a to je da ljudi ostvare svoje pravo, da daju svoj glas tj. potpis da se ostvari neka njihova želja. Kako ćete napraviti, evo po vašem zakonu mogućnost da netko sa Premude, sa Oliba, Silbe i udaljenih otoka ostvari taj potpis. Pa tamo ima uglavnom samo osoba starije dobi. Nemaju interneta, nemaju ničega, a najbliži Ured državne uprave im je u gradu Zadru ili u nekom većem gradu ne znam Lošinju, u Dubrovniku i za to im treba nekoliko dana. A sad su to mogli napraviti ne znam blizu svoje kuće negdje na cesti, na trgu, u crkvi, blizu crkve i nikome ništa nije smetalo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani kolega, potpisi se ni danas nisu prikupljali na Premudi, Olibu itd. što možete vidjeti uvidom u tablice koje su dostavile sve organizacije koje su prikupljale potpise. Kažete bila je mogućnost. Nije bilo mogućnosti jer se potpisi tamo nisu prikupljali, a danas ti ljudi gdje god je dostupna mobilna mreža imaju mogućnost putem telefona dati potpis podrške. Vi ste iznosili određene podatke, pa ću vas podsjetiti točno što sam rekao. 97% kućanstava u RH ima mogućnost povezati se na širokopojasni Internet, 97%. Vi ste rekli 65% kućanstava je povezano. To je točno ona brojka, naime 65% je 2/3 koju sam ja naveo. 2/3 građana RH u ovom trenutku, pardon ne u ovom trenutku nego po podacima iz 2013. godine, jer ovi podaci HAKOM-a su iz 2013. godine, dakle prije dvije godine godine je 2/3 građana Republike Hrvatske na tjednoj bazi pristupalo internetu. Uz svo dužno poštovanje nakon 2 godine ja mislim da je ta brojka i veća. E sad, vi ste svoju repliku počeli pitanjem zašto mijenjamo ovaj zakon? Jer moramo, moramo ga promijeniti zato što obveza na donošenje novog zakona ili izmjenu postojećeg proizlazi iz odredbi Ustavnog zakona o promjenama Ustava kojeg je ovaj Sabor usvojio prije 4 godine. Nadalje, obveza a to sam pročitao u svojem uvodnom izlaganju izrijekom, preporuku Ustavnog suda proizlazi iz odluka Ustavnog suda koji nam je ukazao da je referendumski okvir neuređen. Mi ovaj zakon moramo donijeti. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega. Poštovani zastupnik Gordan Jandroković, replika. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Grbin. Pa ja bih krenuo od samog početka, dakle kako je uopće krenula inicijativa i kada ste počeli raspravljati o potrebi da se donese Zakon o referendumu. To se dogodilo nakon prvog referenduma Inicijative u ime obitelji. Uslijedile su onda i neke druge inicijative i sve ono što ih je povezivalo je to da su one bile usmjerene kontra odlukama vaše Vlade, kontra politici i odlukama koje je zastupala vladajuća većina. i razlog zašto ste krenuli u ovaj zakon jest vaše nezadovoljstvo time što većina građana ima suprotno mišljenje o odlukama koje ste vi donosili i o politici koju ste vodili. I danas kada vas ovdje kritiziramo nitko ne govori da širite prostor za održavanje referenduma, nego taj prostor sužavate. Dakle, svima je jasno da vi želite onemogućiti u stvari referendumsku volju građana i onemogućiti da građani izravno iskažu svoje mišljenje. I to je zajednički nazivnik svih nas koji nismo zadovoljni ovakvim Prijedlogom zakona o referendumu. Ja neću ulaziti jer nemam dovoljno vremena u sve odredbe koje smatram spornim, ali ovu odredbu da se potpisi mogu prikupljati samo on line i u Uredima državne uprave to nikako ne možemo prihvatiti. Vi ste čak u jednom trenutku rekli da je takva odredba i da će tako biti dostupnije građanima davati svoje potpise nego što je danas. Pa to je zaista apsurdno! Ako želite i on line prikupljanje potpisa nitko neće biti protiv toga, ali onemogućiti građanima da na otvorenim prostorima, na ulicama, na trgovima prikupljaju potpise pa to je u suprotnosti sa samom biti izražavanja volje građana i naroda. Dakle, ovdje zaista svatko dobronamjeran kazat će da i vaša inicijativa oko on-line ima nekog smisla … …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… Ali uskraćivati pravo na potpise na otvorenim prostorima je zaista suprotno demokraciji. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja ću ponoviti ono što sam rekao uvaženom kolegi Babiću. Pa ja doista ne razumijem zašto vam je Bavarska dobar model za gospodarski program, a nije vam dobar model za pristup demokraciji. Poštovani kolega, na to mi niste odgovorili. I sada kada ste rekli da se ovim ograničava demokracija i da je ovo nedemokratski vi ste de facto ponovit ću, rekli da su nedemokratske Belgija, Njemačka, Velika Britanija, Austrija, Finska, Švedska, Norveška itd. To ste rekli. To je činjenica. Ali naravno da one nisu. Naravno da one nisu nedemokratske kao što nije nedemokratska ni Hrvatska, niti će biti nakon donošenja ovog zakona. Ovim zakonom ćemo samo ukinuti monopol onim organizacijama koje su u mogućnosti jer imaju lokacije po cijeloj Hrvatskoj organizirati masovno prikupljanje potpisa uvijek mimo pravila propisanih dosadašnjim zakonom jer su prikupljali potpise po vjerskim objektima, prikupljali su potpise po obrazovnim objektima, prikupljali su potpise po radnim mjestima, prikupljali su potpise po kućama. Sve što je dosada zakonom bilo zabranjeno. Pored vas sjedi kolega Davorin Mlakar koji je još 2010. godine ukazao na ozbiljna kršenja zakona prilikom prve referendumske inicijative koja je prikupila dovoljan broj potpisa u RH. Sve ono što je uvaženi kolega Mlakar kao ministar uprave tada istaknuo mi smo adresirali ovim prijedlogom zakona. U osnovi ovaj prijedlog zakona se u bitnome i bazira na prijedlogu Ministarstva uprave iz 2011. godine. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega. Molim kolege koji se ne slažu sa izrečenim da pričekaju da zastupnik završi jer jedino tako možemo čuti se međusobno, a i tako mogu čuti građani što mi zastupamo. Pa i kad se ne slažete i kad mislite da je netočno, neispravno itd. i to također građani moraju čuti. Budite ljubazni, budite parlamentarni, omogućite zastupnicima da se čuje što govore. A sada poštovani zastupnik Dinko Burić ima repliku. u kakvom vi paralelnom svemiru živite kad pokušavate sve nas uvjeriti kako je online prikupljanje potpisa i prikupljanje potpisa u na javnim mjestima korak naprijed u referendumu. Pa to nema veze sa zdravom pameću. Dođite vi kod nas u Slavoniju i Baranju, odite u Cerovac selce ili Cret tamo, evo navodim samo sad neka sela, pa da vidite hoćete li dobiti signal za mobitel a kamoli se priključiti na Internet. Pa sad da vidite kako ćete glasati odande. A sad da vam ne kažem a što mislite sad ćemo morati cijela Đakovština će morati ići samo u Đakovo glasati, cijela Valpovština u Valpovo, cijeli prsten oko Osijeka samo u Osijek. A kako će vam doći umirovljenici koji prvo su onemoćali, s druge strane bez obzira i na zdravstveno stanje moraju platiti put, treba ih prevoziti. na koji način vi nas pokušavate uvjeriti da je to korak naprijed uspoređujući i navodeći primjere nekih drugih zemalja? Zašto se mi ne uspoređujemo u životnom standardu sa tim zemljama koje vi navodite, a ne u donošenju nekih zakona koji su tri koraka, sedam koraka nazad. I sad nemojte, gledajte, ajmo mi biti do kraja otvoreni, ovo je isto što je bilo donijeto i kad je bilo glasovanje o dijaspori. Onemogućiti glasovanje. Tamo smo strpali u 5, 6 konzulata pa su ljudi da bi ostvarili svoje pravo na glas morali preko krovova i preko prozora ulaziti, a sad bi trebali na koji način? Tri dana ranije dovesti ih pred urede državne uprave da bi ostvarili ono što su dosad mogli napraviti u svojoj ulici. Što vas toliko smeta što se i pred crkvama glasuje? Ako imate animozitet prema crkvi nemojte ići, vi odite u Ured državne uprave ali nama kojima to ne smeta da uđemo u crkvu ostavite da damo potpis za neki referendum i pred crkvom. I ponosni smo na to što smo odustali od onog ustavnog, ali ne zbog broja potpisa nego zbog puno važnijih razloga o kojima će se tek kasnije još saznati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Poštovani kolega tužno je što vi niste svjesni koliko ste sada uvrijedili građane Slavonije i Baranje. Vi ste upravo sada proglasili građane Slavonije i Baranje nesposobnima i proglasili da nisu u mogućnosti koristiti Internet i da ne znaju kako kliknuti na mobilnom telefonu i putem aplikacije jednostavne aplikacije priključiti se na sustav e-građani. Spominjali ste Đakovo i Đakovštinu, ajde mi recite u koliko ajde mi recite u koliko je mjesta u okolici grada Đakova bilo prikupljanje potpisa organizirano za bilo koji dosadašnji referendum sukladno zakonu? Pogledajte u tablice, pogledajte u popise i vidjet ćete nije bilo organizirano. Nije bilo prijavljeno, nema niti u jednom popisu koji su organizatori referenduma dostavili. Ako vi znate da su prikupljali potpise mimo onoga što su napisali onda vas molim da to prijavite jer je evidentno da su potpise prikupljali suprotno zakonu u koji se kunemo. A ovo što ste sada rekli da uvaženi građani Slavonije i Baranje neće moći online prikupljati potpise mislim da ste ih jako uvrijedili. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Iscrpili smo replike i odgovore na repliku na uvodno izlaganje. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora, odbora, žele iznijeti svoja stajališta? Ne. Idemo u raspravu. Otvaram raspravu. Krećemo po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika Linić, Vukšić, Hodžić i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Sve mi se čini i po ovim replikama da se vlast još uvijek boji ljudi na cesti. Plaši se ljudi koji bi mogli izraziti nezadovoljstvo, okupljati se oko štandova na trgovima, na ulicama. Ja nisam vjernik ali mi ne smeta ako ljudi prikupljaju ispred vjerskog objekta potpise, ne smeta mi jer smatram da su oni isto tako građani kao što sam i ja građanin i kao što oni mene trebaju smatrati građaninom. I mislim da je ovaj strah od građana nešto nevjerojatno. Licemjerno je kad se mi pozivamo na Finsku, na Švedsku, na Norvešku, na Bavarsku s čijim se ja ekonomskim modelom ne slažem da odmah kontriram, ali samo u nekim stvarima, ne u standardu. Samo uzimamo ono što vlasti tog trenutka paše. Ali recimo ne uspoređujemo se s njima kako te zemlje uređuju željeznice. Ali kad je referendum u pitanju e onda ćemo mi uzeti za primjer Švicarsku koja šiša travu 200 godina. A mi smo imali 5 referenduma i sad već mnogim političarima idu na živce referendumi. I sad smo maloprije vidjeli da ipak neke grupacije vlasti smetaju, smetaju grupacije koje mogu brzo prikupiti potpise i dobro su organizirane. Pa što? Pa i vi se organizirajte pa i vi prikupljajte potpise na isti način. Neko pred centralnim komitetima nekog pred crkvama, svako na svojoj strani. Mislim da su tri važne stvari koje koje nisu riješene ili koje su korak unatrag. Prva stvar je pa pobogu zbog čega povlačimo za nos 300, 400, 500 ili 700 tisuća građana? Nakon što se skupe potpisi onda mi pitamo Ustavni sud recite sad je li to pitanje ustavno ili protuustavno, zbog čega se ne riješi na taj način kad se pokrene inicijative tad se da Ustavnom sudu pitanje i kaže se da li je to pitanje ustavno ili protuustavno, nakon što Ustavni sud kaže da ustavno je počinju se skupljati potpisi. I 500 tisuća ljudi se ne povlači za nos. To je osnovno, to se može riješiti bez promjene Ustava. I zbog čega to ne napravimo, zbog čega je Ustavni sud na kraju? Da bi se moglo manipulirati, jer kao što je rekao i sudac Turudić Ustavni sud jeste opterećen politikom i on na Ustavni sud ima politika utjecaja utjecaja jer političari i biraju suce Ustavnog suda jer se bira ovdje u Saboru. I nerijetko će biti politička rješenja kad je u pitanju referendum. Znači provjera ustavnosti pitanja na samome početku i to ću dati amandman na ovaj zakon. Drugo je prikupljanje potpisa. Ja bih razumio da je napredak, da je stvarno Vlada željela, odnosno odbor da je želio, da je vlast željela, prije ću reći u tom terminu, napredak i da je željela demokratizirati, unaprijediti, olakšati građanima da dođu do referenduma da je uz skupljanje na javnim prostorima omogućila i internetom i rekla evo sad ćemo imati praksu da se skupljaju na javnim mjestima, pa čak može i u državnim uredima ako je nekome zgodno, ajmo sve tri solucije uzeti, i internetom. Međutim, ovo što je govorio prije kolega u Slavoniji, ne samo u Slavoniji u mnogim mjestima nemate signala, ljudi nemaju interneta, ljudi imaju mogućnost pa čak i oni koji imaju mogućnost pristupa internetu nemaju interneta. I druga stvar, zašto ih onemogućavati da na Trgu bana Jelačića, na Cvjetnom trgu u svojoj ulici ne skupljaju potpise? To je ono kad se skupljaju potpisi za izbore tad se može, tad i preporučuju stranke stavi si listiće u torbicu, odi po poduzećima, po crkvama, vjerskim objektima tad može sve, ali sad kad je u pitanju da građani budu korektiv vlasti, jer referendum je zapravo korekcija kada zakažu političke elite tad stupaju na scenu građani, pa čak i u onim društvima u kojima je demokracija na daleko višem nivou. Ne slažem se naravno sa kolegom Peđom Grbinom da mi upražnjavamo demokraciju kao što to rade recimo neke zemlje u Europi koje je spominjao, daleko smo mi od te demokracije, a upravo ovo kad se plašimo ljudi na cesti je dokaz da je demokracija daleko, da smo mi daleko u demokraciji. Naravno da treba ako se omogući, ja se nadam da će se omogućiti prikupljane potpisa na javnim mjestima, da onda treba odrediti i rokove jer najsporniji je onaj rok za provjeru potpisa, da on mora biti ili 30 ili 60 dana, znači treba propisati i taj rok. U uvodu zakona kaže se da je važno za referendumsko odlučivanje u demokratskom društvu nije potrebno objašnjavati niti se smije dovoditi u pitanje, a dovodi se u pitanje. Jer kao što rekoh maloprije referendum je sredstvo kojima građani izražavaju svoje nezadovoljstvo. Referendum je korekcija vlasti, referendum na kraju krajeva izražavanje volje građana. I ako se desetak i više puta u ocjeni stanja naglašava koliko je referendum važan kao korektiv demokratskog postupanja zakonodavne, izvršne vlasti referendumu se postavljaju velike prepreke. Najveća prepreka je upravo prikupljanje potpisa, velika prepreka je to što se manipulira sa pitanjem, pitanjem, što se i sada, zamislite sada kad se i skupi dovoljan broj potpisa za referendum o autocestama, sad se kaže to pitanje, već unaprijed se kaže, to pitanje je protuustavno, to pitanje je čista manipulacija, čista manipulacija vlasti je što nije dosada promijenila način na koji se treba postaviti i kad se treba postaviti pitanje Ustavnome sudu. Jer da se Ustavno sudu postavilo pitanje o autocestama na samome početku procesa tada bi organizatori promijenili pitanje i ponudili novo pitanje koje bi bilo ustavno pitanje. I ne smatram da su organizatori referenduma o autocestama htjeli izmanipulirati ili građane, ili da su htjeli podmetnuti vlasti. Svima je sve jasno, jedino nije jasno vlasti što se u tome pita. Znači zaklinjemo se u referendum, zaklinjemo se u pravo građana da odlučuju, zaklinjemo se na demokraciju a pokušavamo građanima uvaliti Sizifov kamen da ga kotrlja na brdo i kad ga dokotrlja, tad mu kažemo e sad si dogurao kamen, ali to nije pravi kamen, dat ćemo ti neki drugi. To je to pitanje Ustavnom sudu. Sada bih rekao nešto o ovim glagolskim konstrukcijama koje se ponavljaju u zakonu. Ne samo ovom zakonu, inače u zakonima. Mislim da bi trebalo ipak, mi kao Sabor, kaže se ono tijelo iznad kojeg je samo narod da bi trebala i lektorska služba raditi svoj posao. Kaže 10-ak puta da se vršenje vlast, da se vlast, vlast Postoje valjda i neki drugi termini kada već toliko se ljubi ta riječ vlast. Znači obavljanje vlasti. A daleko je prijemičljivije demokratskom uhu ali i demokratskom umu kada se kaže da se upravlja državom. I to često vi kažete vlast je, mi služimo narodu a ovdje se vrši vlast na sve strane. Dobro je da se reguliraju neke stvari koje se nisu regulirale do sada a to je način financiranja, način promatranja i to su pozitivne strane ovoga zakona. Nadam se da će biti toliko mudrosti da ova najvažnija pitanja, probleme riješite, da dopustite ponavljam prikupljanje potpisa na javnim mjestima, uz prikupljanje na javnim mjestima možda i državnim uredima. Jer dajte molim vas recite, tko će se usuditi ići u državni ured ako smatra da će nakon toga biti sankcioniran? Koji će to državni činovnik se usuditi u državnom uredu potpisati potporu za referendum, nešto što je protiv vlasti? Što vlast smatra da je protiv vlasti. Jer vlast bilo što što nije po njenom umu smatra da je protiv vlasti. To svaka vlast radi. Ali ne samo vlast i grupe ljudi a to se vidi i ovih dana kada se za drugo mišljenje, za različito mišljenje pogromaški odnose prema onima koji različito misle. Znači kada pitanje uputiti Ustavnom sudu, na samome početku i prikupljanje potpisa

Kolega Vukšić, zapravo se slažem sa većinom onoga što ste govorili ali je nevjerojatno da SDP danas pokušava uvjeriti i nas ovdje u Hrvatskom saboru a i hrvatsku javnost da je ovo olakšavanje pristupa građana referendumu. Dakle ako se u nečemu danas slažemo svi mi iz oporbe onda je to sasvim sigurno činjenica da je ovo onemogućavanje referenduma. Onda je sasvim sigurno da je ovdje riječ o tome da vladajuća koalicija pokušava spriječiti građane da koriste svoje ustavno pravo na referendum. I o ničemu drugome se ne radi, sve ostalo je ukrašavanje u ovom zakonu. Glavna namjena, intencija ovog zakona i to građani moraju jasno čuti je onemogućiti građane da iskažu svoju volju po određenim pitanjima, posebice po onim pitanjima sa kojima nisu zadovoljni kada je riječ o vladajućoj koaliciji. Dakle o čemu mi govorimo? Govorimo o činjenici da građani žele ispraviti nešto što su vladajuća koalicija što su nametnuli kao neka rješenja u životu koja jednostavno ne odgovaraju većini građana i naravno onemogućujući građane na referendumu misle da će i dalje provoditi svoju politiku. Naravno postoje i drugi instrumenti koji su dostupni građanima a to su izbori, pa sasvim sigurno da će svoju volju pokazati na izborima. Ali nemojmo građanima danas onemogućiti pravo na referendum. To je jedno od temeljnih ustavnih prava. I jednostavno micanjem sa tržnica, sa pijaca, za prostorima pred crkvama itd., prikupljanje potpisa je jednostavno onemogućavanje građana. Što reći o onom građaninu koji mora napraviti 50, 60 km, mora platiti autobusnu kartu ili mora platiti gorivo da bi došao u neki od gradova gdje ima ured državne uprave. U Dubrovačkoj županiji sa Lastova morate ići dva dana da bi došli do Dubrovnika. Dva dana putovati brodovima, trajektima itd..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 onemogućiti građane da prikupljaju potpise na javnim mjestima. Upravo to u ruralnim krajevima građani neće moći potpisivati, neće moći skupljati potpise. Čitavo vrijeme se govori kako je praksa pokazala da se nisu pridržavali prikupljanju prikupljanju potpisa zakona. Pa šta vlast nije reagirala? Kako može vlast ne reagirati ako se krši zakon? Zato što često vlast i sama krši zakon. Druga stvar koja je, ja bih vjerovao da se željelo napraviti napredak da je da je vladajuća koalicija predložila oporbi promjenu Ustava samo u jednom segmentu a to je smanjenje broja potpisa, znači ne pakete, svi nude i HDZ nudi pakete i kukuriku koalicija, ajmo smanjiti broj potpisa na 200 tisuća kao što je bilo predlagano. tisuća, i mislim da bi se tu svi složili. Tada bi se moglo i HDSSB-u i HDZ-u i nezavisnima i svim drugim strankama reći e niste htjeli prihvatiti za referendum smanjenje broja potpisa. Ovako se uvijek guraju neki paketi pa se uz ovo želi poturiti i nešto drugo. Dakle nije bilo želje da se stvarno omogući građanima da budu korektiv vlasti. I druga stvar koju nisam govorio a to je često se govori da su referendumi skupi. Najskuplja je loša vlast. Loša vlast je daleko skuplja od referenduma pa taman da imali 10 referenduma godišnje. Demokratske zemlje poput Švicarske i neke druge zemlje, neke demokratske zemlje nemaju referendume ali imaju drukčiju političku praksu i ne možemo se uspoređivati s njima jer nismo na tom stupnju razvoja demokracije, imaju itekako puno referenduma i one bi po tome propale zbog toga što puno novaca troše na referendum. Međutim ne, one napreduju sa referendumima. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Salapić, replika. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Kolega Vukšić, gospodin Grbin je rekao da se ovaj model u velikom dijelu oslanja na slovenski model a Slovenski ustavni sud je donio odluku da je ekonomska stabilnost Slovenije važnija od narodnog odlučivanja. Tako da ako je ovo temelj slovenski model onda je ovo isto jedna dobra volja da se narod spriječi u odlučivanju, da se narodna volja stavi na minimum. Ponovit ću nešto što je jako važno u ovom prijedlogu zakona, a to je da se članak 3. ovog prijedloga miješa u ustavne ovlasti odnosno u Ustav Republike Hrvatske i pokušava se zakonom nametnuti ono što se nije uspjelo na tako željenim promjenama Ustava koje su propale navodnom krivicom HDSSB-a. Prava istina o tim ustavnim promjenama je da smo mi podržali smanjenje broja potpisa za referendum, ali nismo podržali onaj dio gdje se kod promjene Ustava željelo ograničiti građane da postavljaju pitanja koja po našim procjenama nisu ona pitanja koja bi trebala ograničena. predloženi prijedlozi za promjenu Ustava nisu prošli zbog njima poznatih razloga, a ne zato što HDSSB nije za regulaciju ovog pitanja referenduma. Mi se zalažemo da građani mogu lakše prikupiti potpise i ono što je najvažnije, da se spriječi bilo kakvo političko natezanje treba dati ovlast Ustavnom sudu da može odlučivati je li pitanje u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i prije početka prikupljanja inicijative za referendum ili kada se prikupi određeni minimalni broj potpisa da se odmah uključi Ustavni sud da se ne ide do kraja. Jer imao apsurd da je na jednoj inicijativi prikupljeno 380 000 da je Ustavni sud rekao da treba 404 000, Ministarstvo uprave 450 000, a prema popisima za izbore za predsjednika Republike Hrvatske bilo je registrirano 3,8 milijuna birača što je 10% 380 000. Pa onda tko je tu lud? Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Da, slažem se kolega Salapiću s vama. Stvarno je tužno kada pred same izbore ili pred sam referendum ne znamo koliko zapravo imamo glasača, koliko ima građana Republike Hrvatske pravo se izjašnjavati, glasati, dati potpise i to je stvarno, to nije komično nego tragično. Spominjali ste vi Ustav i često je spominjan Ustav, promjene Ustava. Ja stvarno mislim da je Kukuriku koalicija doista htjela promijeniti Ustav tada bi sjela sa svim strankama u Hrvatskom saboru i razgovarala 6 mjeseci uzastopce, i sa najvećom oporbenom strankom HDZ-om i da je htjela napraviti kompromis, kompromisa bi bilo. Međutim, to se radilo, znamo šta je gospodin Zoran Milanović rekao, baš me briga ako neće, neće imati promjene Ustava. Sve on na taj način prelama preko koljena. Znači mi smo dali, vi ako hoćete-imat ćete, ako nećete-nećete imati ali mi se nećemo dodatno potruditi. To je pitanje državništva jednog premijera. A što se tiče same Slovenije što ste vi govorili, Slovenija ni po čemu nam ne bi trebala biti uzor. Ja znam da smo mi '70.-ih govorili onu uzrečicu "tako mali pa Slovenac", da je Slovenija zbog toga što je prva išla u razdruživanje sa Jugoslavijom bila i Hrvatskoj nekakav uzor, međutim sve ovo što se događa zadnje vrijeme na pitanju kriminala, u pitanju demokracije mislim da postoje daleko demokratskije zemlje i uzornije zemlje od same Slovenije što nipošto da se miješam u njihove unutrašnje poslove. Ali Hrvatska treba radi sebe same, a ne da bi se mogla s drugima uspoređivati uvesti najviše demokratske standarde, a to je omogućiti svim građanima da pristupe referendumu.

za provjeru potpisa. Ja bih upravo rekao da ovaj sustav kako je sad predložen to značajno olakšava jer će se odmah po završetku roka za prikupljanje potpisa, u istom trenutku dakle točno znati koliki je broj prikupljenih potpisa, to stoga što će se uredima državne uprave odmah prikupljeni potpisi unositi u elektronsku bazu podataka, a isto tako potpisi dani putem sustava e-građani će se trenutno bilježiti automatski. Stoga bih rekao da će u tom pogledu ovaj sustav kako je predložen znatno olakšati i ubrzavati postupak provjere prikupljenih potpisa. A generalno gledajući, upravo to, činjenica da će se putem ovog sustava moći dati potpis, meni s moje pozicije osobno se čini da to znatno olakšava upravo davanje potpisa, pa čak recimo i za moje roditelje, oca i majku koji nisu informatički pismeni ali ja ću im dakako ukoliko će biti zainteresirani asistirati i pomoći da oni to naprave kako treba. Ja vjerujem da danas gotovo svatko u Hrvatskoj ima nekoga tko ima nekoga tko će mu vrlo rado pomoći. Moj će bit prijedlog sigurno da se i educiraju ljudi koji žele i u uredima državne uprave ili na neki drugi način kako da koriste ove sustave što bi trebala biti nadgradnja. Stoga čini mi se upravo da ovaj sustav olakšava davanje potpisa i olakšava ono promišljanje i razmišljanje, a ne da te netko hvata za rukav i praktički prisiljava da ti potpišeš određenu referendumsku inicijativu nego ćeš moći na miru, s dovoljno vremena razmislit, dovoljno proučit i odlučit da li želiš podržat određenu inicijativu ili ne. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi kolega Pandek, pošto je državna firma mogu je spomenut ovdje, neće biti reklama toj firmi, radi se o HEP-u, o plaćanju računa. Vidjeli ste reklame na HTV-u. Zar mislite da onaj stari gospodin koji stalno prigovara onom mlađem da bulji u ekran i da nema u sandučiću računa, je on izmišljeni lik i da toga u Hrvatskoj nema. To vam je Hrvatska. Stari ljudi se i ne usude pitati svoje unuke. Vi ćete svojim roditeljima, ja smatram da je e-građanin i omogućavanje potpisa time da je to napredak, ali sam protiv toga da se ukida mogućnost potpisivanja na javnim prostorima. Ja sam protiv toga. Ok, možda ćemo mi doći, za 5 godina ćemo reći 70% ljudi je potpisalo internetski nekom, znači daljinski, internetom, mobitelom, bilo kojem na računalu svojem, na bilo koji drugi način. Pa ćemo reći sad možemo ukinuti i javnu upravu, možemo ukinuti i trgove i ulice jer su svi ljudi potpisuju doma u svojim kućama. Svi unuci i sinovi svojim roditeljima koji nisu vični internetu pomažu. Međutim, tako dugo dok se to ne dogodi, tako dugo dok postoji onaj striček koji viče nema računa u sandučiću, šta ne čitaš knjigu. Ovaj kaže ja čitam knjigu, na ekranu mi je knjiga. takvih ljudi ima. To vam je Hrvatska. To je i Međimurje i Zagorje i Slavonija, to su ruralni dijelovi, Zagora. Šta mislite svi su na internetu, svi surfaju tamo? Pa nije točno. Mislim mi bismo htjeli u ovom trenutku sad proglasiti da je Hrvatska prvo nije pismena zemlja, drugo internetski nije pismena zemlja, nema toliko interneta. Hrvatska je pismena i ona nema mane volje. A sada replika poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala. Gospodine Vukšić, rekli ste jednu ključnu rečenicu na početku svog izlaganja vlast se boji naroda. Dobro je da se vlast boji naroda. Taj strah je dobar, opravdan i koristan. Vlast se treba bojati naroda. Međutim, pitanje je šta sad vlast napravi kad se boji naroda? Jedno rješenje bi bilo da malo oslušne što narod misli i što narod radi, da se prošeće po ulicama i čuje. Drugo rješenje je da taj narod zatvori u kaveze Ureda državne uprave kamo se treba pokucati, pokloniti, reći dobar dan ja sam došao potpisati što je naravno neizvedivo. Pa jesmo normalni? Tko će to napraviti? Kažete ako tu ima prekršaja, a bilo je prekršaja, svi smo svjesni tih prekršaja da se skupljalo i po crkvama i po poduzećima i po kućama. A zašto postoje prekršajni nalozi? Zašto postoji policija? Zašto postoje organi represije? Pitanje osnovno referendum bi trebao biti neka vrsta korekcija vlasti. Vlast u Hrvatskoj je protiv korekcije u principu. Dosta dugo sam u politici. Još nisam, ne sjećam se primjera da je vlast poslušala nešto od opozicije koji isto treba biti korekcija vlasti bez obzira na koju stranu. Vlast se isto tako boji korekcije referendumom. Što onda vlast zakonom hoće? Olakšati ili spriječiti? Čini mi se ovo drugo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi kolega Vuljanić, da vlast je uglavnom, dosadašnje vlasti su bile protiv toga da se korigiraju i upravo je ovaj naš posao koji mi radimo kao opozicija u Saboru je zapravo posao guranja onoga kamena na vrh brda. Pa često kad ga se i dogura nakon toga se čuje samo podsmjeh, ništa drugo se u tom trenutku promijeni vlast, pa onda oni koji su bili prije na vlasti guraju taj kamen i tako se mijenja iz mandata u mandat. Vlast ste rekli treba bojati naroda. Demokratska vlast se neće bojati naroda. Demokratska vlast je ono što ste vi rekli. Osluhnut će taj narod i reći će ako to narod želi mi ćemo to provesti. Međutim, postoje i ograde. Često i većina ne treba biti u pravu, jer će, nekad bi i većina referendumom umanjila prava recimo manjina zato trebaju biti osigurači u zakonu i u Ustavu. Znači u zakonima da onemogući većini da manjina ne upražnjava prava koja mora upražnjavati u demokratskim društvima. Znači, zakon mora omogućiti zaštitu onih najslabijih manjina, treba omogućiti da izvršna vlast može vladati, da se netko ne dosjeti da referendumom ukine poreze što nije ni omogućeno danas. Znači, sve instrumente treba imati Zakon o referendumu i uz pomoć Ustava. I kažem, bilo bi iskrenije puno da je vlast predložila da se promijeni Ustav u jednom segmentu, a to je da se smanji broj potpisa na 200 000. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Vukšiću, htjela bih samo nešto reći o jednom dijelu vašeg izlaganja koji je vezan za važno pitanje slanja na ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja. Znači u zakonu, podsjećam Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu članku 95. se jasno kaže tko to može i za to može, mora se prikupiti 10% potpisa birača i onda to može učiniti Hrvatski sabor. Međutim, htjela sam zapravo o drugom se referirati. Slažem se vršenja vlasti različitih vrsta vršenja ima u ovom zakonu na pretek. Dakle, svakako bi ga trebalo lektorirati. Čak se evo u članku 50. prvi puta da to susrećemo u zadnje vrijeme u zakonima govori misleći se valjda da osobe sa invaliditetom, govori se o ljudima s tjelesnim manama. Dakle, to bi svakako trebalo uskladiti među ostalim i sa važećom terminologijom koja proizlazi iz nekih drugih zakona. Zakon se bavi i takvim stvarima kao što je recimo u članku 46. kad govorimo o sadržaju. Govori se da listići moraju na biračkom mjestu biti lepezasto posloženi i da moraju biti licem okrenuti prema dolje što mislim da ne treba biti sadržaj ovoga zakona, zato što se samo uređenje birališta, biranja itd. tu ima još takvih članaka, uređuje i nekim drugim propisima. Međutim, zanimljivo u ovoj zakonu nema onoga što bi trebao sadržavati, a to je način financiranja, izvori financiranja i promidžbe i referendumske promidžbe i za i protiv ali i financiranja općenito. O tome se samo na jednom mjestu kaže da će se te odredbe o načinu financiranja odrediti drugim zakonom. Kojim? Jer to ne može biti primjerice Zakon o financiranju političkih stranaka. Tako da to je trebao riješiti ovaj zakon koji je pred nama, način financiranja. Jer sad vidimo da se neki repovi oko nekih prošlih referenduma i prikupljanja potpisa i financiranja upravo vuku u obliku optužnica. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Branko Vukšić, odgovor na repliku. Mislim da je uz broj potpisa zatim način na koji se potpisi prikupljaju, to je na javnim mjestima, najvažnije pitanje i zapravo pitanje svih pitanja koja bi trebala biti na samome početku jer bi prvo uvažili odluke građana. Jer kad građani daju potpise i kad 500 ili više tisuća ljudi da potpise, a nakon toga Ustavni sud kaže ali čujte vi ste dali potpise jer ste manipulirani to samo znači da ih manipulira vlast koja dopušta da se manipulira jer da je to pitanje na samome početku ne bi trebalo dolaziti do toga. Druga stvar, slažem se s vama da postoji niz jezičnih nespretnosti. Ne samo ovo vršenje nego postoji, recimo ovo je vjerojatno netko drugi pisao o lepezasto položenim listićima s licem prema dolje, malo pjesnički navudren ali to sasvim sigurno da ne treba biti u zakonu. Ali treba biti, slažem se u potpunosti s vama, način financiranja kampanje za referendum jer moramo znati tko iza toga stoji, mora biti jednako transparentno kao što treba biti transparentno isto tako kampanje za političke utakmice odnosno za izbore, bez obzira jesu to lokalni za predsjednika ili parlamentarni. oni koji žele pokretati referendumska pitanja moraju imati čistu računicu. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Vukšić primijetio sam kad ste rekli da vas ne smeta ako se potpisi prikupljaju ispred vjerskih objekata. I uistinu mislim da nikoga dobronamjernog ne bi trebalo smetati, a poglavito ne one koji se zaklinju u demokratska postignuća u neposrednu demokraciju ili kako god to bilo. Ja govorim uvijek o ruralnim područjima pa ću i u ovom kontekstu. Nakon svih onih ukidanja svega nama su ostale, hvala Bogu, naše crkve koje su mjesta i susreta osim sudjelovanja u svetoj misi, ali i onog zajedništva i prije i poslije mise kada se naši župljani i informiraju, kvalitetno se informiraju zašto daju potpise. Sigurno se informiraju i onda potpišu ako imaju tu mogućnost. E vidiš sad to ne može, nudi se alternativa, Ured državne uprave kako kaže. Ima jedinica lokalne samouprave preko 500 a ovih mogućnosti 330. I koliko? Jedanput tjedno rade. Pa molim vas lijepo, da li znate tu mogućnost da to eventualno jedanput tjedno radi? To je sve skraćeno, suženo itd. Dakle, to su sve te stvari. To je jedan momenat. A onda druga mogućnost kaže veli Internet. Jest, ali Internet isto tako košta. Nije on na vodu kako mi to kažemo i sigurno da naši osiromašeni i seljaci i poljoprivrednici sigurno da i o toj stavci razmišljaju. I sigurno da im dostupnost te neposredne demokracije nije nikako olakšana nego na neki način su diskriminirani. I uvijek se

Ali, bio bih puno zadovoljniji da se građani ne trebaju ni informirati ni u komitetima ni u crkvama, da postoji javna kampanja, da postoje oni koji su za i protiv, da mediji objavljuju Ne, ne pa ne kažem ja da ste vi rekli. Da javni mediji objavljuju i za i protiv i da su građani upoznati za što su dali ili za što bi trebali dati potpis. Znači, ne smeta mi ni obavijesti u crkvama. Ali bi bilo puno bolje da se to radi na za to propisanim mjestima i da mediji imaju zakonom upute kojih se trebaju pridržavati. Zbog čega? Zato što trebaju svi građani biti jednako informirani. Prema tome, vrlo je važno ono što smo maloprije govorili način na koji se financiraju kampanje, način na koji se propagiraju te kampanje, što treba imati vrlo veliku ulogu, značajnu ulogu, javna televizija Hrvatska televizija koja dosada ne ispunjava svoju funkciju. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolega Vukšić, uglavnom ste mi odgovorili u međuvremenu na pitanja koja sam vam htjela postaviti. Samo ću iskoristiti prigodu kazati kako mi se nekako ne sviđa kad kažete da je referendum korekcija vlasti. Naime, to nije dobro jer suvremeni svijet još nije izmislio bolji način za uspostavu demokracije od višestranačja. Prema tome, korekciju vlasti zna se tko obavlja i tko ima na to pravo. Naime, mislim da se u principu treba bojati ne volje naroda, izražavanja želje naroda nego manipulacija onih interesnih interesnih skupina koji će imati i sredstva i sve druge mogućnosti da iskoriste neinformiranost. A što se tiče, još bih samo rekla vezano za raspravu o rekla bih tehnološkoj nepismenosti hrvatskih građana ta konstatacija ne stoji. Činjenica je po izvješću zadnjem HAKOM-a da 4,5 milijuna građana Hrvatske imaju mobilne uređaje. Hrvatski građani su tehnički, odnosno tehnološki pismeni i mislim da moramo prihvatiti i ovaj novi model koji je naprosto

izvješću HAKOM-a je bilo da ima više mobilnih uređaja nego što ima stanovnika u RH. A to ne znači da svi oni znaju baratati s ovim što smo mi danas govorili, da su svi tehnološki kao što ste vi rekli pismeni. Ja znam oko sebe, u svojoj zgradi ljude koji nikad nisu bili na internetu, završili su visoke škole, završili su fakultete, nikad nisu bili na internetu. Njih ne treba podcjenjivati, oni jednostavno ne žele se priključiti se priključiti na Internet i njima treba omogućiti da isto tako budu ravnopravni građani RH. Rekli ste da ništa bolje nije izumljeno od parlamentarne demokracije tako kažu. Parlamentarna demokracija je danas smokvin list za nešto što se zove, što je oprečno dvije riječi korporativna demokracija. Ali to bi nas daleko odvelo da o tome raspravljamo Ali zar stvarno mislite da je ako jest najbolje, šta mislim da nije, da je idealna da parlamentarnoj demokraciji ne treba korektiv? Ja ću staviti, možda ste vi tu u pravu i korektiv, znači referendum je izjašnjavanje građana i to su inicijative građana, znači ne pogreške, ispravljanje pogreške vlasti, nego građani dođu na um, dođe grupi ljudi koja želi nešto sprovesti u djelo kroz referendum. Znači to je i, ali može biti i korektiv kad vlast u nečemu pogriješi, inzistira kako što je recimo koncesija na autoceste, tada se građani organiziraju i kažu vlasti ne. Zar vi mislite da onda to nije korektiv vlasti koja kažete da je najbolje, da li je ovaj Parlament idealan, nije, daleko od toga. Zahvaljujem. Poštovani kolega Vukšić, pričali smo o mnogo čemu, evo i o financiranju, ali nismo se dotakli toga, ajd kad dođe se na potpisivanje u Ured državne uprave, a tko će prikupljati potpise? Službenici, namještenici u Uredima državne uprave? Pa ako će 30 dana trajati prikupljanje potpisa za referendum hoće li oni stati sa svim svojim aktivnostima i 30 dana neće raditi ništa nego će prikupljati samo potpise ili hoće li oni to raditi u radno vrijeme? A šta je sa subotama, sa nedjeljama, da li onda stvarno traje 30 dana prikupljanje? Šta je ako je državni praznik? Hoće li im se, hoće li biti stimulirani dodatno ako rade i svoj posao i to, šta ako se dogodi da recimo referendum bude u vrijeme podnošenja poreznih prijava građana? Šta će imati prednost prikupljanje potpisa za referendum ili prikupljanje poreznih prijava građana? Ma sve se ovo radi da bi se ustvari onemogućilo i otežalo održavanje i prikupljanje dovoljnog broja potpisa za referendum, dakle onemogućavanje i otežavanje referenduma a ako bude ovako da će službenici i namještenici to morati raditi onda će to biti samo jačanje birokracije jer će trpjet poslovi koje bi oni normalno morati raditi u svoje vrijeme? A šta ako se to kosi referendumsko pitanje sa recimo njihovim stavom pa se napravilo, pa kaže čuj ja neću prikupljat potpise za to, ja odo na bolovanje. Priziv savjesti, pa nije od njih 15 u Uredu državne uprave ode 8 na bolovanje, niti šta od referenduma a ni od posla. Nije u pitanju dakle samo financiranje nego i ko će provodit to i to nije regulirano. Uvaženi kolega Burić, da to je pitanje samo dam jedan mali ispravak, 30 radnih dana se kaže u zakonu, znači 30 radnih dana. Ja smatram da to onda nisu ni subote ni nedjelje i praznici nisu. Znači prikupljaju se potpisi 30 radnih dana. Ali dobro ste pitali što ako se to dogodi u vrijeme kad se skupljaju porezne prijave? Drugo, znači li to da će lokalna i državna uprava zaposliti još činovnika? Kako će se organizirati? Ovaj zakon čini mi se da predviđa da su troškovi ostvarenja toga zakona 4 milijuna kuna, čini mi se da je 4 milijuna kuna, da li je to dovoljno? Na temelju čega su došli do tog zaključka, da li ćemo u drugom čitanju će nam predlagač podastrijeti upravo ta pitanja, odgovore na ta pitanja koja smo ovdje postavljali? gledajte teško će doći u državnu upravu, u lokalnu samoupravu, piše 30 radnih dana, i reći ja ću potpisati referendum o tome da se ukine njegovo radno mjesto, ili nešto što je protiv vlasti, ili nešto što je protiv lokalne samouprave. Ljudi nemaju koliko god to nama bilo žao i koliko god se mi to naljutili ljudi nemaju povjerenja u institucije. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika kolege Ivan Grubišić i Damir Kajin.

Hvala i nadam se da će se otvoriti uši onih koji će glasat za ovaj prijedlog kroz mišljenja koja su izražena u ovoj sabornici. Mi u načelu referendumska pitanja podržavamo jer je to doprinos demokratizaciji hrvatskog društva a bojim se da s pravom demokracijom slažem se sa određenim prethodnicima ona se kod nas nije razvila i onda je pozivanje na neke zemlje gdje demokratski sustav funkcionira mislim potpuno uzaludno. Nadam se dakle da ćemo imati dovoljno sluha za mišljenja određenih saborskih zastupnika koji su izrazili drukčije mišljenje od predloženog mišljenja gospodina Grbina. Ono s čime se ne bih mogao složiti jeste mjesto za prikupljanje potpisa. To bi trebalo biti otvoreno životu i građanima na način da ondje gdje su građani najviše prisutni ili najviše na okupu ne bi trebalo ograničavati ta mjesta za prikupljanje popisa. Mi se s time slažemo bez obzira o kojim se mjestima radilo. Mislim da bi se trebalo složiti da je potpis od 4

I tu bi trebalo da se oni koji potpisuju i uzimaju potpise na te liste i potpišu jer sam imao uvid u Državnom izbornom povjerenstvu i neke kandidate i njihove potpise koji u nekim mjestima nisu uopće imali svoja potpisna mjesta a iz tih mjesta su dobili po stotinjak potpisa. O čemu se radi nisu mi mogli reći jer nemaju kontrolu tko je potpisivao i uzimao određene potpise. Ali bih također naglasio ako je recimo za predsjednika Republike bilo propisano da mora imati najmanje 10 tisuća potpisa ne znam zašto im se omogućavalo da uzmu 350 tisuća tisuća potpisa a s uvjetom da potpis možeš dati samo jednom kandidatu. Onda su se znali ispričavati građani, ne možemo potpisati jer smo već potpis nekome dali. To bi isto trebalo urediti kao i neka pitanja što se tiče dakle postotka i svakako sam za smanjenje broja potpisa. Oni koji vrše potpise a sada je spomenut i problem ako bi to radili …/Govornik lokalne samouprave pitanje je da li će ono to raditi kao profesionalnu svoju dužnost ili će za to biti posebno honorirani i tu bi trebalo obuhvatiti ovim zakonom kao i odrediti najveći trošak koji bi se mogao za referendum učiniti ili dati odobrenje sa strane ovoga Visokog doma. Nastavak ove diskusije imati će gospodin Kajin isto u ime Kluba Nezavisnih zastupnika. Hvala lijepa.

Da jedni kažu da je ovaj zakon antidemokratski ili bolje rečeno antireferendumski sa samo jednim ciljem spriječiti bilo koji budući referendum a drugi kažu kao što smo imali priliku čuti da je ovo najbolji referendumski zakon na svijetu. E sada koliko smo mi to referenduma imali u Republici Hrvatsko do sada. Imali smo 10 pokušaja, znači HSP i braniteljske udruge, prekid suradnje sa Haškim sudom prikupili su 296 tisuća potpisa. Odbor za referendum, pristupanje NATO-u 124 tisuće potpisa. Inicijativa "More je kopno", znači arbitraža hrvatsko-slovenska i odnosi 200 tisuća popisa. Onda je pet sindikalnih središnjica prikupilo 717 tisuća popisa popisa za Izmjene Zakona o radu. "U ime obitelji" ustavna definicija braka 749 tisuća potpisa. Pa onaj referendum Stožera u Vukovaru za ćirilicu 632, tisuće potpisa. Pa referendumski ustanak 4 pitanja, to je bilo, koliko, 116 ili 124 tisuće potpisa. U ime obitelji 380 tisuća glasova "Birajmo zastupnike imenom i prezimenom", itd., outsourcing 608 tisuća i "Ne damo naše autoceste" 530 Da, netko je rekao da je postojeći Zakon o referendumu loš ali da je ovaj pred nama još i gori. Netko je rekao da je taj Zakon i opasan i totalitaran, nedemokratičan, anticivilizacijski. Možda ne treba rabiti te termine, ali je činjenica i ja se slažem. Koliko ima ureda državne uprave u Republici Hrvatskoj? Čuli smo 330. U jednom Buzetu, Pazinu, ne znam, Puli, Rovinju, Labinu, Bujama, Poreču imate ali u jednom Lanišću, Oprtlju, Grožnjanu itd., jasno, Gračišću nemate. Netko je spominjao kako će se u danom trenutku postaviti službenici u tim državnim uredima kada bi netko zatražio da se državna administracija mora smanjiti. Da li vi možete doći u vrijeme marende tamo kod njih, to zaokružit ili ne, o tome zapravo možemo i razgovarati. Ali budimo gospodo ozbiljni, mi uopće u ovom trenutku ni ne znamo što je to 10% pazite u Republici Hrvatskoj, ali kod lokalnih referenduma imate jednu drugu anomaliju. Ovdje trebate po ovom zakonu prikupiti čak 20%. Ja sebi doista postavljam pitanje što je to sada, nemojmo onda suspendirati demokraciju na toj lokalnoj razini. Netko je spominjao da je premijer potpisivao referendumske inicijative, da je svojedobno bio za oni 5%, ne 10% a sada vidimo da za lokalne izbore treba prikupiti čak 20%. E ne ide to tako. A onda imamo te lokalne referendume, kao u slučaju Splita gospodin gradonačelnik, gospodin Baldasar određuje da će se potpisi skupljati na svega 4 mjesta i onda si čovjek postavlja pitanje da li je to legitimno. I ja sam bio protiv onog referenduma o brak ili ćirilici, jasno da to nisam potpisao, jasno da sam glasao protiv, ali nikada ne bih branio ljudima ono elementarno što im pripada, da i kroz takvu jednu formu odlučuju, pogotovo ne na referendumu. A to kakvo je pitanje, da li ono može ući u proceduru o tome mora odlučivati Ustavni sud. E sad što je tih 10%. Ustavni sud je odredio da je 10% 404 252 birača. je reklo da je 10% 452 000 potpisa, a na predsjedničkim izborima je registrirano 3,8 milijuna birača. I što je sada to, 404 252 kao kao što kaže Ustavni sud, 452 000 što kaže gospodin Bauk ili 380 000 koliko je nas bilo registrirano na predsjedničkim izborima. Valjda bi logično bilo tih 380 000. 380 000. Zanimljivo da recimo u jednoj Italiji, zemlji koja ima 55 ili 60 milijuna ljudi dovoljno je za referendum 500 000 potpisa, u jednoj Švicarskoj zemlji 10 milijuna stanovnika dovoljno je 100 100 000 potpisa, a i tu se potpisi prikupljali čak 18 mjeseci. Zato ja po ne znam koji puta ne znam što nam može stvoriti ovo online registriranje, predlažem dan referenduma. Znači jednom godišnje, npr. u 11. ili 5. mjesecu, 12. ili da se taj referendum poklopi sa nekim lokalnim, parlamentarnim, predsjedničkim izborima, da ljudi jednostavno na taj dan mogu se izjasniti o moguće 5, 6, 10 ii 15 referenduma. Osobno sam da sačuvamo tradiciju referenduma, da sačuvamo taj "referendumski folklor", nije bitno da li će netko dati potpis pred da li će netko dati potpis pred općinom. Jasno, izbjegnimo vrtiće, izbjegnimo škole itd., itd. Članak 9. ovoga zakona govori o referendumima ili lokalnim referendumima pa se tako kaže u jedinici lokalne, područne (regionalne) samouprave u kojoj živi do 10 000 birača upisanih u registar birača te jedinice, potrebno je 20% birača. U onoj u kojoj živi više od 10 000 do 30 000, 2000 birača i 16,7% od onog broja birača koji prelazi 10 000. U jedinici lokalne samouprave u kojoj živi od 30 000 do 100 000 birača znači zbroj od 5340 birača i 13,3% od onog broja koji prelazi 30 000 birača itd. To je teško zapravo i izračunati, a kamoli zapravo u ovom trenutku znati kako bi se to uopće, ti lokalni referendumi mogli sprovesti. Recimo ovim se zakonom ne bi mogao održati pod navodnicima ovaj savjetodavni referendum za Plomin jer je inicijativa protivna zakonu iako je po meni termoelektrana protivna Istrijanima ili Liburnima, svejedno, Labinjanima, ali bi temeljem ovog zakona mogao se održat referendum glede one nesretne Kompostane, ali o tome ne znam da li ćemo da li ćemo to doživjeti. Članak 18. govori ovdje, spominje Ustavni sud. Ja mislim da bi trebalo odrediti rok Ustavnom sudu da odredimo mu u kom to razdoblju on mora reći da je neka inicijativa ustavna ili nije ustavna. Kod ovog jasno bitno je utvrditi onu referendumsku inicijativu. Netko je ovdje postavio članak 13. i pitanje zašto se potpisi npr. ne bi skupljali ne ne samo pod navodnicima, šalim se, u uredima državne uprave nego i u policijskim postajama, zgradama DORH-a itd., Netko si je postavio pitanje zašto se na isti način ne bi prikupljali potpisi za kandidature predsjednika države, za Sabor itd. Ja Ja još jedanput ponavljam, nemojmo odustati od te referendumske "tradicije" pa neka to netko naziva i folklorom. On se mora jednostavno prikupljati na štandu, zato ne treba ako je samo to posrijedi Bandića zbog ovih štandova proganjati itd., ali pustimo sada to. Problem lokalnog referenduma po mom sudu je ovdje potrebno apostrofirati. Rekoh kod državnog referenduma 10% varira između tih 380 i 404%, a kod kod lokalnog referenduma imamo onih 20% plus ne znam koliko. 20 je posto minimum, pa tako profesor Podolnjak na primjer za grad Zagreb izračunao je da bi tih 20% trebalo biti negdje 230 tisuća glasova za grad Zagreb, a za državu recimo koja broji pet puta više stanovnika od grada Zagreba 400 i toliko tisuća glasova. Gospodo želim reći da to nije fer. Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Grubišić, vi ste s pravom rekli da su mjesta prikupljanja potpisa jako važna stvar u ovom zakonu. Ja se s vama slažem i upozoravam na apsurdnost ovog prijedloga zakona. Tako bi se recimo moglo dogoditi kad bi kojim slučajem građani Splita željeli referendumom smijeniti gradonačelnika on će odrediti da su mjesta za prikupljanje potpisa potpisa tog referenduma u njegovom uredu. I onda bi građani Splita morali ići u njegov ured da potpišu referendum za njegovu smjenu. Želim vjerovati, to je u redu. Želim vjerovati da me razumijete, apsurdnost ovog prijedloga zakona. Drugo, prikupljanje potpisa u Uredima državne uprave tumače kontrolom potpisa, odmah ćemo dobiti kontrolu potpisa. Sad pogledajte svu dvoličnost i licemjerje autora tog prijedloga. Za izborne potpise od načelnika općine, gradonačelnika, župana, Predsjednika Republike, a podsjećam vas da je prošli tjedan zakonom uvedeno i prikupljanje potpisa 1500 za svaku listu za izbor saborskih zastupnika. Prema broju listi koji su izašli na izbore 2011. što ste izglasali? Državno izborno povjerenstvo imat će vrijeme 48 sati da provjeri 450 tisuća potpisa. Dakle, ako isti broj listi izađe na parlamentarne izbore kao i 2011. to će biti 450 tisuća potpisa koji se mogu prikupljati na sajmištima, kafićima, crkvama, krčmama, restoranima, vrtićima, školama, bilo gdje. Tu ograničenja nema. Ali ovdje uvodimo ograničenje gdje i strašno je važna kontrola potpisa. Kada političkoj eliti trebaju potpisi ništa nije važno. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Zahvaljujem na dopuni i slažem se sa primjedbom zastupnika Lesara da se ovdje može raditi o kontroli potpisa u što ja baš ne vjerujem, ali je moguće da se dogodi. I zato sam za skupljanje potpisa gdje to građanima odgovara, a ne da se odredu mjesta gdje će se potpisi sakupljati. Jadranka Kosor, replika na izlaganje Damira Kajina. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Kajin, evo najprije na vašu primjedbu da bi u zakonu trebalo odrediti vrijeme u kojem se Ustavni sud ima očitovati o zahtjevu Sabora je li referendumsko pitanje u skladu sa Ustavom ili nije. Jako se čudim, jer da vi to ne znate da to postoji, da je to regulirano. Ovdje ste zaista kad bih onako u žargonu, kad bi se šalili skoro rekla od stoljeća sedmog. To je u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu regulirano i jasno tamo kaže, da Ustavni sud ima rok od 30 dana, dakle u kojem se mora o tome očitovati. Kao što i vaše pitanje i dvojba oko toga što je sada 10%. Ustavni sud je svoje rekao i to je tih 10%, znači tih 404000. Kad Ustavni sud kaže da je to tako, onda ja mislim da tu nekog većeg propitivanja zaista ne bi trebalo biti. A što se tiče vašeg prijedloga da se jednom godišnje odredi neki dan u kojem će se onda održati svi referendumi mislim da to ne bi bilo dobro zato što bi se onda izgubio smisao referendumske inicijative. Jer građani potiču i građani kreću potpisivati takve inicijative, kad zaista osjećaju ili da je neko pitanje osobito važno ili osjećaju neku vrstu nepravde ili smatraju da se nešto treba korigirati, a odrediti im taj jedan dan. A zamislite, nakon tog jednog dana koji će biti ne znam biti u srpnju, u rujnu se dogodi nešto iznimno važno zbog čega građani žele pokrenuti referendumsku inicijativu, ali to ne mogu. Znači, taj prijedlog bi zapravo inicijativu za raspisivanjem referenduma ograničio. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Damir Kajin, odgovor na repliku. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pa ja mislim da bi bilo izuzetno dobro da odredimo jedan dan kada bi se održavali referendumi u Republici Hrvatskoj. Vi jako dobro znate i kao bivša premijerka, da jedan referendum košta poreske obveznike negdje oko 50 milijuna kuna. Što će nama donijeti ovi on-line referendumi to ćemo vidjeti. Ali kako nas je krenulo mi moramo uskoro održati u najmanju ruku dva referenduma. Znači, to je ovaj outsourcing u javnom sektoru 608 503 prikupljena potpisa. I inicijativu "Ne damo naše autoceste" 530 tisuća potpisa je predano, a 488 tisuća ih je valjano. Znači imamo dva referenduma. Znači, zašto ih ne bi spojili? Ako ćemo ih imati još dva ili tri, a lako je moguće prije nego se ta inicijativa uputi Ustavnom sudu i nego oni odluče to bi moglo poreske obveznike koštati ne znam 200, 300 i više milijuna kuna. Ja mislim da ovdje moramo u najmanju ruku biti racionalni. Kada govorimo o broju potpisa, e sad imamo odluku Ustavnog suda. Ja je apsolutno poštujem. 404 tisuće 252 to je po njima 10%. Ali dajte gospođo Kosor objasnite mi kako je to moguće da na predsjedničkim izborima je bilo registrirano 3,8 milijuna birača. Pa zašto taj Ustavni sud ne bi promijenio tu svoju odluku. Ili je i Ustavni sud donoseći ovu odluku o 404 tisuće potpisa zapravo išao protiv pod navodnicima one "Markićeve Ja još jedanput pozivam i Ustavni sud korigirajte tu svoju odluku. 380 tisuća je jedan broj, toliko ih je bilo registrirano za predsjedničke izbore, a 404 tisuće je vaša odluka. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Kajin vi ste postavili pitanje što je to kad se daju različiti podaci, ja ću to malo pojednostaviti, o broju birača. Odgovor je vrlo jednostavan, to je organizirana manipulacija i vrijeđanje građana RH. Jer kada se dogodi da 384 tisuće građana RH potpišu da žele čuti mišljenje svih birača RH o tome da li treba uvoditi preferencijalno glasovanje ili ne onda naravno nastaje manipulacija, ona ide u drugom pravcu još dalje da se nakon toga ipak splaše oni koji onemogućuju takav referendum. I onda predlažu zakon koji je onako negdje jako blizu toga a opet jako daleko pa onda izbjegnu referendum, izglasa se preferencijalno glasanje a uopće ne znamo da li građani RH stvarno žele preferencijalno glasanje jer im nismo omogućili da se na referendumu o tome Dobro ste vi govorili o ovim podacima po lokalnim samoupravama i ovdje je bilo rečeno da ti državni uredi po lokalnim samoupravama da su oni prava mjesta i da će to biti jako dostupno. Evo recimo kod mene u gradu Križevcima, okolo su 4 općine, samo je jedan državni ured, jedna ispostava ustvari. Da li će sutra biti ili neće, nemam pojma jer svaki dan nešto ukinu. Dok ja odem do Zagreba u pola devet ujutro i kad se vratim do tri već je nešto ukinuto. Većinom se to tako događa. A u čitavoj Koprivničko-križevačkoj županiji samo su tri ureda državne uprave pa je to jako velika dostupnost, definitivno. A ima na stotine naselja i kilometrima su udaljeni. Tako je u mnogim dijelovima Hrvatske. Da, ništa drugačije nije ni u županiji Istarskoj i Primorsko-goranskoj, Dalmatinskoj ili ne znam kojoj drugoj. Mi recimo u Istri imamo 42 jedinice lokalne uprave i samouprave, a imamo ako se ne varam 8 ili 9 tih nazovimo ih tako državnih ureda. kada govorimo o ovoj svjesnoj manipulaciji sa brojkama pod navodnicima "birača" još jedanput kažem Ustavni sud je odredio brojku od 404 tisuće 252 birača, a na predsjedničkim izborima je bilo registrirano 3,8 milijuna birača. Nemoguće da oni to nisu znali. Ja bih se čak usudio reći da ponekad, dobro, kad govorimo o Ustavnom sudu nije to klasičan sud nego on je i političko pod navodnicima "tijelo" ali svjesno ne u jednom slučaju i sami na ovaj ili onaj način znaju politizirati pa tako i konkretno glede ovog referenduma "U ime obitelji" gdje je prikupljeno 380 tisuća Mislim da nije dobro, pogotovo ne kad je riječ o pravosuđu, da se pravosuđe pa kakvo god bilo, a Ustavni sud nije klasičan sud, da se ponašaju kao što vjetar puše. Zato jer to u velikoj mjeri naprosto dovodi u pitanje i vjerodostojnost institucija i države kao takve. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Govoreći u ime kluba SDP-a odmah ću naglasiti da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Nema sumnje da referendum kao neposredni oblik demokracije, to smo čuli već nekoliko puta, korigira i dopunjuje predstavničke institucije. Ali, institute neposredne demokracije kao što je referendum ne treba bezuvjetno glorificirati kao jedina stvarna istinska demokracija niti paušalno odbacivati kao smetnju i prijetnju predstavničkoj demokraciji. I smatramo, mi u klubu SDP-a, možda i dođe do nekakvih poboljšanja, mogu odmah reći da evo klub SDP-a predlaže da se i produlje rokovi prikupljanja potpisa. Dakle, i da ćemo na takav način do drugog čitanja osluškujući sve kvalitetne prijedloge dobiti upravo jedan prijedlog zakona koji će omogućiti upravo to da referendum bude nadogradnja i kontrola postojećoj predstavničkoj demokraciji ali jednako tako da se onemoguće različiti interesi, pogotovo financijski interesi, različite interesne skupine koje bi pod ovom egidom, pod ovim institutom u biti samo željele iskoristiti ljude za vlastite interese. To je dužnost nama da to prepoznamo i da onda na takav adekvatni način i reagiramo. Ja mislim da to nije ni sporno. Uostalom građansku inicijativu ugradila je upravo ova koalicijska vlast i koalicijska vlast iz 2000. godine kada je u tadašnjem članku 86. ugradila ugradila novi stavak 3. u kojem je propisano da će o svim pitanjima u kojim Hrvatski sabor ili predsjednik Republike mogu raspisati referendum da će se raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži 10% od ukupnog broja birača u RH. Mnogi tada, ne mi ovdje kolege nego stručnjaci ustavnopravni stručnjaci su tada pisali doslovno citiram: "da si je tadašnja vlast sama sebi stavila nož pod grlo jer da se referendum može raspisati kad god kome padne na pamet." To su pisali 2000. godine. E pa sada molim vas ko se to boji naroda? S njegovog suda se treba bojati i paziti. Međutim, upravo takav institut ne smijemo dozvoliti da se zloupotrijebi jer time gubi onu svoju temeljnu ulogu i svoje poslanje. Nema sumnje dakle da je duh neposredne demokracije izašao iz boce, ne treba ga vraćati unazad, o nama, dakle o dobrom prijedlogu, pogotovo konačnom prijedlogu ovisi hoće li taj duh biti dobri duh demokracije ili zloduh tiranije većine nad manjinom. Ja smatram da upravo ovaj prijedlog zakona omogućava ono prvo, da bude dobar duh, dobar duh demokracije. Jednodušna je ocjena da nam treba kvalitetno reguliranje ove problematike i dakle ne smo odluka Ustavnog suda nego to je na neki način jednodušna ocjena i ustavnopravnih stručnjaka ali jednako tako i svih političkih stranaka bez obzira što ovdje i kako ovdje govorili. Oprostite gospođo predsjednicu ja ću vas citirati u jednom neformalnom razgovoru, mislim da to vrijedi da naša javnost zna, "Dakle, danas su bile rasprave o tome je li netko nekoga uvrijedio, da li je rekao da neki dio stanovništva u lijepoj našoj Hrvatskoj zna se koristiti internetom ili ne." Nisu to uvrede, ima se pravo netko i ne znati nečim služiti i nije zbog toga možda manje pametan i manje vrijedan. Ali rasprave kako o pojedinoj temi raspravljamo to sigurno utječe i na stavove građana, i građani su tu osjetljiviji više nego što mi mislimo. Već je odavno sociolog Jacques Maritain u svoj čuvanjem djelu Čovjek i država pisao o ovom problemu. On smatra da kad se govorio o ovoj temi treba postaviti ključno pitanje treba li narod probuditi ili se njima poslužiti? takvih pokušaja je bilo i podosta. Povijest nažalost još u prošlom stoljeću bila je, obiluje velikim brojem primjera u kojem se nisu uočile razlike između stvarne demokracije i zaluđenja. Meni je to i nama u klubu SDP-a jer nemamo uopće nikakav strah od toga da se građani slobodno izjašnjavaju, ne da ih se povlači, prisiljava. Prema tome, zato treba stvoriti i dobar zakonodavni okvir. Referendum i građanska inicijativa osmišljeni su da budu zaista kako kažu amerikanci … dakle jedna kontrola i ravnoteža da su bitna karika u ustavnom ograničenju vlasti i već ih neki smatraju da je to u biti četvrti dio podjele vlasti. I ono što je važno reći, eto to se često zanemaruje u ovim raspravama i zato želim posebno skrenuti pozornost na to, dakle ko god želi drugoga kontrolirati mora biti istovremeno i sam podložan toj istoj koncepciji da njihovo korištenje također bude podložno ograničenjima piše profesor Podolnjak, a gotovo isto i drugi ustavnopravni stručnjaci. Prema tome, nemojmo se ovdje na pogrešan način ulagivati ljudima. Ljudi su znali dobro ocijeniti kada je na neki način se činilo da prijeti bum ovim inicijativama, ali zašto ne, ali mnogi ljudi su prepoznali što iza određene inicijative stoji. Odlična inicijativa birajmo građane imenom i prezimenom, ali kada su pogotovo mediji počeli pričati o tome da iza te inicijative, da u tom paketu dođe i nešto drugo što nije bilo tako atraktivno da se oglasi kako neki mamac za tu inicijativu, nije bilo istaknuto, a to je sadržavao taj prijedlog uđimo u Hrvatski sabor sa 2%. To je bilo prikriveno i to su građani prepoznali, e ali onda takvi koji kažu i osuđuju građane lijeni su, nisu se odazvali, nije im važna demokracija, a jesu li se potrudili da objasne ljudima o čemu se tu radi ili pak upravo zato što su ljudi pročitali o čemu se tu radi? Prema tome, dakle vidimo i ovdje nađimo tu jednu ravnotežu upravo da se iskaže prava volja građana. Nije samo važno dakle u demokraciji kako se opredjeljujemo, to je svakako pitanje ovog referenduma, nego jednako tako i zašto se za nešto opredjeljujemo, zbog čega za nekoga glasamo, zašto glasamo za određenu inicijativu? A to je moguće postići jednino ako referendumu prethodi pluralistički provedena rasprava o samom referendumskom pitanju. I to je jedna velika vrednota ovdje, o tome niko ništa ne govori. Dakle, da se vidi o čemu se tu radi, na kraju krajeva sami inicijatori bit će dužni obrazložiti, dati obrazloženje a i posljedice. S druge strane ima i takvih koji smatraju da procedure za referendumske inicijative treba što više pojednostavniti, ne treba ih previše kontrolirati međutim referendum nije demokratski ako i procedura nije demokratska. Dakle, odgovor da je upravo ja bih rekla i pronalazi ga ovaj prijedlog zakona da se pod krinkom neposredne demokracije ne provodi tiranija većine uostalom to su već i neke ustavne određenosti pa se onda govori upravo o kojim člancima, o kojim vrednotama to govori naš članak 3.ustavna i zakonska ograničenja referendumskim pitanjima. Na referendumu se ne mogu donositi odluke koje bi ugrozile vrednote ustavnog poretka RH propisane Ustavom republike i druge koje bi bile suprotne načelu nadređenosti pravnih akata EU. Upravo ovaj silogizam koji sam prije navela izazvao je podsmijeh u HDZ-u, dakle ono kad ne znamo nešto onda se tome smijemo. Dakle, upravo kada se zanemare ovakve vrijednosti, kroz povijest ih je bilo, ne kažem da smo ih mi imali, mi ih samo želimo spriječiti, je upravo u političkoj teoriji, upravo ustavnopravnoj teoriji se iskristalizirala. I to ja mislim ne treba biti, ne Dakle, šta je, važno je da se osigura poštivanje institucija države i zakona. Mi vidimo ovdje da imamo veliki problem sa državnim institucijama. Čije su to institucije? Branimo institucije, čije su to institucije? To su hrvatske institucije. Pa kakav strah da se uđe u državnu upravu? Od čega? Na kraju krajeva, molim vas, kada netko, zamislimo da ste vi neki predlagač neke inicijative, morate osigurati i sredstva, mukotrpno je vani sjediti. Dobro znam ljude iz sindikata i žene koje su sjedile tamo i stajale, po buri, kiši i vremenu. Možda su za neke druge inicijative to odrađivale neke plaćene, ne znamo organizacije, pa se nisu tako izmučili. Što je pisala jedna ugledna novinarska o tome kada nije htjela potpisati kakve je uvrede dobila, bolje da vam ne govorim. To možete pročitati u Novom listu prije nekoliko vremena. Broj referendumskih inicijativa dakle u svijetu se povećao od '60.-tih godina čak šesterostruko. Međutim, ono što je posebno interesantno a to je da su troškovi za kampanju tih inicijativa pro i kontra porasli za 750%. Jel vi možda znate koliko su inicijative potrošile novaca? Je li znamo tko ih financira? Ne znamo. Ovdje se samo postavilo pitanje je li se može ispred crkve ili ne. A zašto ne molim vas ispred crkve? Pitanje pravo je možda koja pitanja su tu dozvoljena ili koja netko smatra da se tu mogu postaviti a koja ne, čime vrijeđa u biti crkvu i sve vjernike. Ali se i smatra da je to poželjno ovdje govoriti, podcjenjujući građane. Dakle prikupljanje velikog broja popisa teško je ostvarivo samim građanima ako nisu dobro organizirani putem različitih udruga ili interesnih skupina. Stoga je posao prikupljanja potpisa postao, evo što kažu Amerikanci, vrlo dobro plaćeni posao koji odrađuju, citiram: "specijalizirane tvrtke za one političke, društvene ili poduzetničke interese koji to mogu platiti". Jedan je kritičar takvog izrođivanja, dakle to nije ništa drugo nego izrođivanje neposredne demokracije nazvao industrijska inicijativa. Dakle upravo sada se želi to otkloniti. Žele se otkloniti i takvi troškovi, odnosno netransparentnost takvog postupanja. I u čemu je onda problem? Pa nemojmo se zavaravati, o tome je nešto kolega Grbin govorio o čemu je skretao pozornost prije nekoliko godina i naš uvaženi zastupnik Mlakar, pa to je golim okom vidljivo da su isti rukopisi, ista olovka i tako. I sada naravno da ta kontrola kako ide, ona ne može biti adekvatna kontrola niti se to očekuje od državnih tijela niti tko ima takav sustav može to na takav način kontrolirati. Pa molim vas, u sudskom procesu samo jedan potpis na nekom dokumentu za koji netko sumnja, jedna stranka da je falsificiran traje godinama, jedan jedini. Prema tome, dakle ovo je zaista poboljšanje i ne treba se toga plašiti. Ako su ljudi zainteresirani, oni će otići u državni ured ali ako nisu baš zainteresirani, ako im je svejedno, ako gledaju da je netko potpisao, pa se tu našao pa i on potpiše to je onda druga stvar. I zaista to nekima otežava, ali kojima, mislim da svi znamo odgovor na to pitanje. Ugledni europski jedan tjednik također je o ovom problemu jer ovo je opći, ovo nije samo neka naša problematika i neki problemi s kojima ćemo se mi susresti, sa kojima smo se susretali ili s kojima dakle se sada susrećemo, nego upravo govori o tome da taj četvrti ogranak vlasti …/Govornik se ne razumije./… specijalizirane tvrtke interesni lobiji i financijski centri moći preuzimaju ulogu koja je izvorno bila namijenjena građanima. To o tome piše i profesor Podoljnjak i gotovo na isti način. Naime, nije teško ljude evo i na neki način pokušati prevariti. Ja sam vam spomenula ovu inicijativu koja je odličan imala naslov "Birajmo zastupnike imenom i prezimenom" ali je prešutjela ovaj drugi dio koji se baš ne sviđa. Dakle stručnjaci uvijek ističu da treba biti sumnjičav prema motivima predlagatelja kao što treba biti sumnjičav prema svakoj vlasti pa onda i prema onima koji se na neki način prezentiraju kao takva izvorna vlast i koji kontroliraju predstavničku vlast i treba iznaći jedan dobar balans za ovo. Zato ja smatram da je velika novina u ovom zakonu osim što sam već neke odredbe, smatram da su jako važne napomenula, financiranje. Dakle članak 31. koji govori da financiranje referendumske aktivnosti i referendumske promidžbe uređuje se posebnim zakonom. Možda to boli mnoge koji su protiv ovog zakona. Hvala lijepa. Kolegice Antičević, rekli ste na početku da ne treba glorificirati te sustave neposredne, demokracije, slažem se, ne treba ih glorificirati niti je većina uvijek u pravu, niti treba dozvoliti većini da maltretira, oduzima prava manjini. Ali zato postoje mehanizmi i u zakonu i u Ustavu koji to trebaju onemogućiti. S druge strane, nije li malo čudno da su te inicijative za referendum tako naglo narasle da su procvjetalo, nije to samo zaraza sa zapada. Referendum bi trebao biti izraz naroda, volje naroda da na neki način promijeni ono što vlast radi, dakle da bude korektiv vlasti. Taj korektiv vlasti u predstavničkoj demokraciji koja dobro funkcionira se provodi kroz oporbu. Vlast i posluša oporbu, u najmanju ruku sasluša. Međutim, kod nas se u tim komunikacijama između vlasti i oporbe najčešće koristi izraz konsenzus koji je grozan, koji je preostao iz tamo nekih vremena kad je konsenzus značio da se svi moramo složit s onim što misli Centralni komitet. Kompromisa ima premalo u politici. Da nema ovog pucanja sa brda, s jednog na drugo brdo što se danas odvija u hrvatskoj politici, naravno da ne bi bilo potrebe za tolikim referendumima. Ali kad se vlast i oporba postave svaki u svoj svaki u svoj rov i teškim oružjem pucaju na drugu stranu tražeć' konsenzus tj. da poslušate što ja kažem… Ja smatram da referendum treba biti logično rješenje kad je izraz potrebe i želje ljudi da nešto promijene, da nešto nadopune, a ne da učestvuje u bitkama između vlasti i oporbe. Mi smo ovdje sada u dolini ili na trgu, nismo na nikakvim izvisinama i ja bih da se mi koncentriramo na ovaj naš prijedlog, a to je kako da dobijemo Zakon o o referendumu koji će afirmirati volju ljudi, a onemogućiti one koji se žele samo poigrati ljudima, a toga je također bilo dobro, pogotovo što takvi danas nastupaju ne protiv nego zaštitnički. Mi štitimo obitelj, nismo mi protiv nikoga, ne, mi samo želimo zaštiti obitelj. Od koga zaštititi obitelj? Pa onda kada smo promijenili zakon onda su se ponovo digli, nismo mi tako mislili. Prema tome, o tome ja govorim, a ja mislim da onaj prvi dio vaše replike upućen meni je na tom tragu. Hvala. jako je dobro da ste vi na početku rekli odmah da je klub SDP-a za to, naime nakon toga ste izrekli jedan cijeli niz zapravo suprotnih tvrdnji. primjerice, vi ste rekli tko se boji naroda naravno, ali nakon toga ste isto tako rekli da bi različite interesne skupine mogle iskoristiti referendum da ostvare svoje ciljeve pa mi to ne smijemo dozvoliti. Mi dozvoliti. Mi političari, saborski zastupnici, mi ćemo zabraniti narodu da se o nečemu izjašnjava. Takvo nepovjerenje zapravo prema zrelosti birača sasvim sigurno nije dobro jer predstavlja sužavanje demokratskih prava, a zapravo referendum kao neposredni i najčešći oblik demokratskog odlučivanja je jedan vrlo dragocjen alat za zaštitu i demokracije ljudskih prava, a te dvije vrednote u savjesti odgovornih birača sasvim sigurno nisu suprotstavljane i ja ne vjerujem da bi ikada birači na referendumu izabrali nešto što se protivi volji većine, a na kraju i mi smo ovdje zahvaljujući volji većine. Pa kojim pravom onda mi možemo i smijemo ograničavati to pravo, demokratsko prava birača tvrdeći da mi znamo nešto bolje od njih. Meni se čini da je demokracija nešto što se najbolje čuva samom demokracijom i upravo zbog toga je najbolji dio, barem do sada, najbolji dio pronađeni oblik vlasti. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Ingrid Antičević-Marinović. Već sam vam to rekla na neki način, ja ne znam zašto samo paušalno i tako govorite nešto što ste vi htjeli kako bi prilagodili vašu repliku nečem što ja nisam rekla. To već dugo radite, vi ste jedan akademik, ja vas zaista cijenim, nemojte to raditi. … /Upadica se ne razumije./ … Nemojte to raditi. Ja ću vam pročitati što po tom pitanju, vi ste jako veseli ovdje, pa slušajte što kaže profesor Podolnjak o tom pitanju. Referendum i narodna inicijativa trebali bi biti tako osmišljeni da budu dio koncepcije …, da su bitna da su bitna karika u ustavnoj koncepciji ograničenja vlasti, ali da su istovremeno i sami podložni toj istoj koncepciji. Demokracija nije ništa nego odgovornost ali ima ljudi koji žele zloupotrijebiti to, a to smo vidjeli kroz postojeće inicijative. Pa im kasnije treća više nije uspjela, pročitani su od građana. 25 godina imali smo 3 državna referenduma od čega samo jedan narodni i 10 lokalnih od kojih su samo 3 uspjela zbog one prohibitivne klauzule. Tko glorificira referendume? Pa nismo imali svaki mjesec jedan referendum u ovoj državi. Drugo, postoji mogućnost zloupotreba interesnih grupa. Točno, međutim neki smatraju da je politička interesna grupa u ovom Saboru 2010. iskoristila svoju moć i promjenom Ustava i ukidanjem klauzule pravovaljanosti referenduma za ulazak Hrvatske u Europskoj uniji pogodovala sebi, a ne svim građanima ili većini građana ove zemlje. I treće, ovaj zakon u sebi nosi mogućnost zloupotrebe vlasti na štetu naroda. Na primjeru monetizacije i referenduma ću vam reći sljedeće: ne postoji prepreka da predstavničko tijelo ili izvršna vlast donese suprotno odluku od ponuđenog referendumskog pitanja ni onda kada je već ona u parlamentarnoj proceduri, niti kad je … na Ustavnom sudu što konkretno znači da Vlada za mjesec dana može potpisati ugovor o monetizaciji, nakon toga se održi referendum suprotno odluke volje građana, dakle građani odluče drugačije, ali s obzirom da onaj zakon nema povrtno djelovanje u sebi ugovor kojega bi izvršna vlast sklopila ostaje na snazi. Ta najveća manjkavost sustava o blokiranju drugačijeg odlučivanja od trenutka x za koji se dogovorimo sa sobom nosi rizik zloupotrebe vlasti na način da u općini, gradu i županiji samo jedan čovjek načelnik, gradonačelnik ili župan, a u državi 20 ljudi odluči suprotno volji građana. Pa želim vam reći da ste vi ovdje dužni kao saborski zastupnik raditi sve da se ugled državnih institucija uzvisi, a ne unizi. Istina je i ja sam rekla da ne treba referendum glorificirati, ali jednako tako sam i rekla jer to nije bio završetak rečenice niti odbacivati kao smetnju i prijetnju predstavničkoj demokraciji jer referendum to nije. Da li ste vi razmišljali kada kolega o tome kako organizatori su se proglasili bili do sada to smo vidjeli i za vrijeme prošlog mandata vlasti vlasnicima tih potpisa. Dakle, pokupili su potpise, skupili su potpise, u to nije bilo tada nikakve sumnje i poslije su bili pozvani od vlasti da se eventualno i oni su bili kao pregovarači, bar jedan dio. Srećom da je Ustavni sud, ipak je Ustavni sud odlučio, ali na žalost odlučio je tako da je taj referendum bespredmetan. Vi znate o čemu ja govorim. A novota ovog prijedloga zakona je upravo u tome da nitko nije vlasnik. Možeš biti organizator, dužan si dati financijska izvješća, ali nisi vlasnik toga. Do danas se tako nije smatralo, nego ja …/Govornica se ne razumije./… to su moji potpisi. Pa gdje to ima? I tko ima protiv toga nešto? E pa ima, ima. Branko Hrg, replika. Nemojte iz klupa dobacivati ne čuju se zainteresirani. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa poštovana kolegice, ja se s vama baš s ničim ne slažem što ste govorili. Vi ste rekli da je ovaj prijedlog zakona dobar duh demokracije. Ja ću reći obrnuto. Ovaj prijedlog zakona je zao duh demokracije. Govorili ste o tiraniji većine, a ja ću reći da vi provodite tiraniju kao manjina nad većinom. Govorili ste o inicijativi za prikupljanje potpisa za preferencijalno glasovanje. Niste mi baš bili ovdje jasni o čemu u stvari govorite. Vi ste izmanipulirali 380 i nešto tisuća građana. Sada kažete da su neki valjda za to bili plaćeni. Pa ja ću vam reći. HSS je u tome sudjelovao sa svom svojom infrastrukturom kao politička stranka, jer zagovaramo preferencijalno glasanje. Nitko od nas nije dobio nikakvu ni jednu kunu ni ništa drugo, niti smo mi trebali kome platiti. I nemojte tako govoriti. Nemojte te volontere koji su bili na štandovima da bi se usprotivili glupostima koje radi Vlada iz vaše grupacije, da bi pokazali volju građana sada nazivati te ljude još i plaćenicima, ne znam čime sve ne. Ako ste već izmanipulirali građane ne dozvoljavajući referendum, onda nemojte to govoriti sada ovdje. Kažete da referendum nije jedini instrument demokracije, ali je u Hrvatskoj jedini instrument protivljenja samovolji nesposobne Vlade i njezinih loših poteza. Zato je toliko inicijativa u ovom mandatu od tri godine, jer građani nemaju drugog načina. I dobro je da skupljaju potpise da ne idu na ulice. Jer druga je varijanta to, to bi bilo pogubno, a vi im to onemogućujete. Ne bojite se demokracije. Pa da se ne bojite demokracije, da se ne bojite referenduma onda bi to dozvolili. Hoćete natjerati ljude u urede još i pod lampu staviti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Hvala lijepa. Ingrid Antičević-Marinović, odgovor na repliku. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Vi kolega ništa niste razumjeli što sam ja govorila. To je jedna stvar, a druga govorite nemojte to govoriti, pa više puta ovako nešto ste zapamtili pa ste to sve tako sami oblikovali. Nemojte to govoriti, nemojte to govoriti. Pa ja ne govorim zato što mi vi dozvoljavate. Ja znam kad biste vi odlučivali da ja sigurno ne bi mogla govoriti, a vaše jedino umijeće je da gledate gdje ćete u koju koaliciju i kako kroz vašu povijest. Frano Matušić, replika. Nije baš jednostavno replicirati kolegici Antičević. Da, ali htio bih se osvrnuti na nekoliko teza. Kaže kolegica pod krinkom referendumske inicijative krije se tiranija većine. Što to znači? Jel' to znači da vi priznajete da većina u Hrvatskoj zapravo ne prihvaća ono što radi Vlada? I to je sigurno točno. To je točno, samo ne znam da li ste vi svjesni da ste to izgovorili. A drugo, ta većina nema nikakve namjere tiranizirati nego jednostavno ima namjeru ispravljati ono što je Vlada loše napravila. Slažem se također s kolegom da ovo nikako se ne može proglasiti dobrim duhom demokracije ovaj zakon. Može biti samo zao, nečisti duh ili još gore neki vampir iz nedavne prošlosti. A što se tiče argumentacije koju ne prihvaćate, a koju vam cijeli dan govorimo, a to je da je jednostavno riječ o onemogućavanju referendumskog izjašnjavanja. To je ovaj prijedlog. Sad ću vam pročitati današnje izjašnjavanje Sindikata državnih službenika koji vam jasno poručuju da oni ne smiju i ne žele sudjelovati u Vladinom gušenju referendumskog izjašnjavanja. Ja mislim da je iz ove izjave više nego jasno kakav je stav državnih službenika. I službenici ne smiju biti egzekutori Vladine politike gušenja referendumskog izjašnjavanja. Dakle, ako već ne želite slušati argumentaciju o kojima mi kao oporbeni zastupnici govorimo da je riječ o onemogućavanju referendumskog izjašnjavanja poslušajte barem evo one kojih se to direktno tiče, a koje želite na negativan način involvirati i zapravo stvoriti još jednu lošiju sliku o državnim službenicima, da su neki vladini egzekutori ili nadzornici vladini. Evo ja vas molim da poslušate barem njihovu argumentaciju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ingrid Antičević-Marinović, odgovor na repliku. Ono što se kažem vam kolega u teoriji naziva tiranija većine i zaštita od toga sadržano je u našem članku 3. koji je prepisan iz Ustava. Govori o ustavnom i zakonskom ograničenju referendumskih pitanja. Ja ću vam to pročitati. Dakle, "Na referendumu se ne mogu donositi odluke koje bi ugrozile vrednote ustavnog poretka RH propisane Ustavom RH i odluke koje bi bile suprotne načelu nadređenosti pravnih akata EU". To je to. E to vam se zove u teoriji tiranije većine i ona mora biti sadržana, to svi ustavi imaju, i mi smo to prepisali u ovom zakonu. E, a što se sad tiče toga ja se mogu složiti gotovo u svemu, ne treba ograničavati i tako, međutim smatram da ovaj prijedlog, mi se tu nećemo možda naći, vi smatrate da je i dalje potrebno po štandovima skupljati, ja ne znam zbog čega vi to tako uporno branite jer ovo je puno jeftinije za inicijatora i one koji žele takvu inicijativu. I odmah i u startu ima i na čisto je s tim sa tim pitanjem u redu, da li je prikupljen dovoljan broj potpisa i koji su važeći koji nisu važeći. A sjetite se samo što je bilo kada je prikupljen dovoljan broj potpisa za zaštitu Zakona o radu kada ste bili na vlasti.

Uvažena zastupnice Antičević-Marinović ja cijenim vaše pravno iskustvo i način rasprave na koji inače raspravljate, zanimljivo i energično branite zakonske prijedloge koji dolaze iz vaše stranke. Ali evo imam jednu malu digresiju. Spomenuli ste ustavno-pravne stručnjake, to da se mi ne slažemo u sabornici ljevica, desnica, centar to je sasvim normalno i razumljivo, ali kad ste već spomenuli prof. Podolnjaka sa Pravnog fakulteta u Zagrebu pa ja ću vam citirati što je on rekao pred nekoliko dana na jednom okruglom stolu gdje se okupila dosta impozantna skupina stručnjaka. On je rekao da ovaj prijedlog zakona ima za svrhu ograničiti što je moguće više svaki budući referendum. To su njegove riječi. Drugo, rekao je organizatorima tog okruglog stola ako se ovaj zakon sa vaše strane, vaše većine, u Saboru ne povuče da predlaže da se krene u inicijativu sa prikupljanjem potpisa sa pitanjem jeste li za to da se potpisi za referendum prikupljaju na mjestima gdje je dopušteno javno okupljanje? To su njegove riječi. Drugo, profesor ustavnog prava Pravnog fakulteta u Osijeku dr.sc. Mato Palić kaže da nije se trebalo intervenirati i prepisivati iz Ustava ograničenja koja sadrži Ustav, u članku 3. ovoga zakona, isto tako predlaže da se korigira Ustavni zakon o Ustavnom sudu na način da se propiše mogućnost da se od ustavnih sudaca zatraži očitovanje o ustavnosti referendumskog pitanja prije prikupljanja potpisa. Isto tako ima prigovor i na članak 14., članak 22., članak 13., članak 21. itd., itd. Ja mislim ako ćemo zaista poštivati volju struke ne treba parcijalno secirati ono što nekome odgovara kad zastupa stajalište zakona koji očigledno ima jednu jedinu dobru manu a to je da je ovo prvo čitanje i da još stignete to povući ili intervenirati na način da zaista uvažavamo osim politike i struku koja o ovome ima oprečna mišljenja. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Slažem se s vama da zaista treba poštivati struku. Pa i struka treba, ja mislim da svi ćete se složiti, biti dosljedna pa onda govoriti, pisati jedno a govoriti na jednom mjestu drugo to je kod naših intelektualaca tako i vrhunskih to se često događa. Međutim, ovo što vi govorite, možda se profesoru ne sviđa nekakva određena odredba, ali ja ću vama ponovno citirati ono što on govori, što je važno kod ove materije, dakle dakako referendum koristi upravo i kontrolira predstavničku vlast tako i sam taj referendum dakle oni koji žele kontrolirati moraju biti kontrolirani. To su vam riječi profesora Podolnjaka koje je napisao u svom ja bih rekla već sada znamenitom djelu "Ustav i odgovornost". Jadranka Kosor, replika. kazali da koga je to strah da uđe i zašto u državnu upravu, odnosno Ured državne uprave? Postoji naravno strah zbog slobodnog odlučivanja, strah mnogih ljudi koji to iskazuju evo i danas jer kad se u nekom ograničenom prostoru mora doći potpisati za ili protiv nečega onda to naravno više nije stvar potpuno slobodnog odlučivanja. I tu bih vam isto citirala dio pisma koji pišu evo iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika gdje oni govore o svojoj slobodi odlučivanja i kažu "Postavlja se pitanje izjašnjavanja državnih službenika i namještenika o potrebi raspisivanja referenduma protiv određene Vladine politike pred očima vlastitog poslodavca. I time se na indirektan način ugrožava mogućnost slobodnog konzumiranja građanskih prava." Dakle, to jest problem evo i za tu skupinu ljudi kojima je država poslodavac. I napokon, spomenuli ste odredbu u u zakonu, u samo jednom članku, o tome da će se način financiranja, a to je jedno od neuroalgičnih mjesta, regulirati posebnim zakonom. I kazali ste da to očito neke boli. Mene boli činjenica da to nije regulirano i da neće biti regulirano ni u ovom zakonu. Kad će? Ne zna se. A to je jedno od onih pitanja koje smo mogli regulirati ovim zakonom jer ne zahtijeva ni promjenu Ustava ni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Sve političke stranke bile su prisiljene objavljivati, pogotovo u zadnje vrijeme, i donijeli smo čitav niz zakona i izmjena zakona kako bi se transparentnost financiranja političkih stranaka i političkih kampanja kako bi ih učinili što transparentnijim. To kod nas uopće nije problematično. Dakle, u čemu je onda problem da su to dužne učiniti i referendumske inicijative? Da, ali to nije moguće učiniti ovim zakonom. Ovaj zakon je blanketna norma koja upravo upućuje na to da će biti nakon što se donese zakon donijet takav zakon o financiranju takvih inicijativa.

Kazali ste da je bitno da se iskaže stvarana volja građana i da ne razumijete od kuda strah prema prikupljanju potpisa u Uredima državne uprave. Nema straha prema tome i nije pitanje zašto tamo, nego zašto samo tamo, zašto se samo tamo prikupljaju potpisi. Kažete da brinete o ljudima da po kiši i buri po štandovima razno raznim ne prikupljaju se potpisi, i o njima se brine. A kako se ne brine o Hrvatima u BIH koji po 8 sati čekaju po kiši i buri da bi glasovali? Njima kiša i bura ne smeta. Ovo rješenje je meni bliže rješenju onemogućavanja omogućavanja. Jer ako vi omogućujete prikupljanje potpisa samo u Uredima državne uprave onda većini ljudi koji rade je potreban godišnji odmor da bi otišli dati potpis ili izmislit bolovanje da bi dali potpis ili zatražiti neplaćeni dopust. Jer u vrijeme radnog vremena ne mogu otići. A drugo, zar nije i neugoda ulaziti u državnu upravu i dva puta biti legitimiran, prvi put na ulazu gdje ga čeka stražar, portir, osoba sigurnosti i drugi put još kad mora i potpisati? Meni se čini da je ovaj prijedlog zakona primjer intelektualnog napora za izradu zakonskog okvira kako da se glas naroda što manje čuje. Hvala lijepa. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Meni je žao kolega da ste vi skoro odustali od svoje replike od nekog pustog straha, vi ste tu okruženi HDZ-ovcima, vi ste jaki kad ste u grupi, tu je i kolega Šuker čemu onda strah. Vi kažete da bi se time, da je čovjeku neugodno ulaziti u institucije državne uprave? U Hrvatskoj? Pa niko vas ne šalje u Srbiju, u Bosnu, u Makedoniju, u Hrvatsku. Vi koji i dalje smatrate da ste državno tvorna stranka tamo malo cijenite vlastita tijela, pa kako će nas drugi cijeniti onda? Dragan (SDSS)** Pa nisam siguran jel replika ili dopuna. Kada je kolegica govorila o prevarama birača i građana ja bih dodao još jednu stvar, ustvari da li je moguće, odnosno da li je napravljena prevara pogotovo recimo u odluci za raspisivanje referenduma o pravima nacionalnih manjina? Dakle, kada je sakupljen dovoljan broj potpisa ali Ustavni sud u izrijeci svoju odluku utvrdio da nije u skladu s Ustavnom referendumsko pitanje, i znamo radi čega je to pitanje bilo raspisano da se promjeni Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina na čitavom teritoriju RH. A onda je Ustavni sud odredio na ime dva popratna materijala da se posebno za Grad Vukovar mora regulirati statut i zakon. To bi ja rekao da je svojevrsna bila i prevara onih koji su potpisivali ovu inicijativu koja se nije odnosila samo ovo pitanje. u svojim obrazloženjima rekao još da s obzirom da obaveze i obrazlaganja zahtjeva za raspisivanje referenduma pozitivno zakonodavstvo ne sadržava pravila vezano za ove referendume, tu je dalo jedan naputak ili savjet dakle Sabor mora ubuduće, sav taj materijal mora da sadržava detaljni prikaz činjenice i okolnosti koje su bile povod za referendumsko pitanje u predloženom sadržaju te dostatno i relevantno obrazloženje razloga zbog kojih se traži raspisivanje referenduma. Eventualni novi podnesci koje bi organizacijski odbor za izjašnjavanje birača u potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, znači pripremili i dostavili Ustavnom sudu nakon što Hrvatski sabor da kažem Sabor o tome nije raspravljao, dakle neće se uzimati u obzir. Ja mislim da je i ovo još jedna svojevrsna prevara. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davorin Mlakar.

Danas govorimo o zakonu gdje su kolege ilustrirajući svoja stajališta spominjali kako je ovo zakon koji je HDZ de facto podnosio

da se primjećuje čak i rukopis kako kaže kolegica Antičević ja bih vas htio razuvjerit od te istine, jer sam čitao i svoj tekst a i ovaj i mogu vam reći da ovo nije prepisan zakon iz mandata HDZ-a, da mi ovako nešto nikad ne bismo ni napisali. On se slaže u nekim manje bitnim točkama, pogotovo u tehnikama provedbe referenduma, on se slaže u činjenici da je produžen rok za prikupljanje potpisa na 30 dana, ali u većini ključnih pitanja ovaj zakon se ne slaže s onim što je HDZ pokušao ali nije uspio provesti kroz Parlament u svom prošlom mandatu. Možda bi bila dobra sugestija da se ovaj zakon umjesto da se zove Zakon o referendumu zove svojim pravim imenom a to je zakon o zabrani referenduma. Probati ću vam ilustrirati onime što je već više puta rečeno zbog čega mislimo da je to zakon kojim se ustvari referendumi zabranjuju. Najvažnija rekao bih novina je činjenica da ovim zakonom se propisuje da se potpisi u inicijativi za održavanje referenduma prikupljaju u uredima državne uprave. Rečeno je isto tako za ovom govornicom da ih ima oko 330, što nije točno. U tih 330 ne znam što ste sve brojali ali garantiramo da ureda državne uprave 330 nema. Nema ih čak ni kada pribrojite sve njihove ispostave a osobito ih nema ako se sjetite da ste još nedavno predlagali spajanje ureda državne uprave kojih će po vašem prijedlogu biti 5, ne znamo gdje će im biti sjedište a zvati će se rednim brojevima od 1 do 5. U te urede vi ako imate konzistentnu politiku šaljete ljude da prikupljaju potpise za referendum. Kako ćete objasniti gdje se ti uredi nalaze, mislim da ni vama samima nije jasno. Ali to je samo jedno od pitanja koja regulirate ovim zakonom. Naše je stajalište da je referendum kao oblik neposredne demokracije ona suština izjašnjavanja naših građana, naših birača na za to njima najprikladniji mogući način. Što znači na što više mjesta u svako vrijeme trebate im omogućiti da iskažu svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo potpisivanjem inicijative za održavanje referenduma. A do referenduma smo došli ne zbog toga što je načelno postavljeno pitanje u Ustavu da se građani na referendumu odlučuju o određenim pitanjima nego ste dobili referendume kao reakciju društva na politiku koju vodi kukuriku kukuriku koalicija svojom Vladom. I to je ustvari istina zbog čega su se pojavili referendumi a vi sada nalazite, pa reći ću relativno netransparentne načine kako biste referendumske inicijative, ako ne zabrani ali ono u bitnome ograničili. Postoji još jedno pitanje o kojem ste u oporbi govorili sasvim drugačije, vratilo vam se sada i u Zakonu o referendumu. Niste mijenjali potreban broj popisa i kažete da će trebati 10% od ukupnog broja birača da bi neka inicijativa biti valjana. Podsjetiti ću vas jer ste predstavnici vladajuće koalicije. Ministar Bauk kaže da je prva brojka od 10% za izbore 452 tisuće 613 birača. Nakon njega Ustavni sud kaže da je 10% od ukupnog broja birača 404 tisuće 252. U grubo 50 tisuća manje. A nakon toga za predsjedničke izbore u svom izvješću ministar Bauk kaže treba nam 377 tisuća 928 birača koji čine 10%. Nakon 3 godine vaše Vlade to je način kako ste riješili popise birača, kako ste riješili registar birača i kako ste riješili ove osnovne premise da biste mogli raspisivati referendum. Dakle razlikujemo se u izjavama službenih osoba u nekakvih 70-ak tisuća birača. Vjerojatno kada bi više puta govorili taj bi raspon pretpostavljam bio i veći. Ono što mislimo da nije korektno govoriti kada predlažete ovakav Zakon o referendumu to je činjenica da vi tvrdite da omogućavate neposrednu demokraciju ovim mjerama kako ste predložili. Probati ću ilustrirati to tekstom iz vašeg prijedloga. U članku 3. predlagatelji kažu: "Na referendumu se ne mogu donositi odluke koje bi ugrozile vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske propisane Ustavom Republike Hrvatske i odluke koje bi bile suprotne načelu nadređenosti pravnih akata Ako znači da se odluke ne mogu donositi, da li to znači da se referendum može raspisati i o tim pitanjima jedino odluka donesena na takvom referendumu neće biti valjana. Ili ste se našli u problemu da ne znate što biste zabranili kao temu održavanja referenduma. Što će se dogoditi donošenjem odluke ako ste raspisali referendum o pitanju kojem ne možete donijeti ovakvu odluku, to predlagatelj nije uspio razlučiti. I možda jedna važna napomena zbog svega što se do sada događalo. Meni se nameće pitanje što to radi ustvari hrvatska Vlada. Zakonom o djelokrugu ministarstava člankom 10. propisano vam je između ostalog i djelokrug Ministarstva uprave. I do sada je uvijek Ministarstvo uprave bilo to koje je predlagalo izborni sustav, pa u ovom slučaju i Zakon o referendumu. Sada, ne po prvi puta, evo prošli je bio Zakon o izborima zastupnika, predlagatelj je Odbor za Ustav. Da li je razlog tome to što Ministarstvo uprave ne zna koliko je 10% od ukupnog broja upisanih birača a Odbor za Ustav to zna? Da li je razlog u tome što predsjednik Odbora za Ustav koji nama docira o rješavanju ovakvih pitanja u europskim zemljama je tako siguran u svoje znanje, a iznosi samo pojedine primjere koji su osim svega toga netočni. Pa je zaboravio reći da recimo, a i drugi su govorili u Italiji je gotovo nemoguće održati referendum na saveznoj razini. Kao što kaže, u Saveznoj Republici Njemačkoj uopće nije moguće raspisati referendum itd., zakonodavstva europskih zemalja ali samo jednim dijelom je besmisleno pa takva metodologija ne bi trebala vrijediti ni kod nas. Dakle 10% ni ovim zakonom nismo riješili. Čuli ste već slike o tome kako su se održavali izbori za predsjednika Republike i kako su ljudi čekali u kolonama satima da bi uopće mogli ostvariti svoje biračko pravo, a sada ih upućujete u urede državne uprave. Pritom predlagatelj vjerojatno ne zna uopće kako izgledaju uredi državne uprave i da je jedan velik dio njih krajnje neprimjeren da bi se tamo moglo organizirati prikupljanje potpisa zbog loših, derutnih, malih prostora. Nemojte imati pred očima samo najveće centre u Republici Hrvatskoj pa da biste znali o čemu se radi. I onda još jedno spasonosno rješenje, nakon ovakve restrikcije za prikupljanje potpisa dosjetila se predlagateljica odnosno predlagatelji iz odbora pa su rekli da će se prikupljati potpisi i online. I baš se zahvaljujem kolegama iz SDP-a koji su uzeli jedan krasan primjer. Kaže kolega moji su roditelji informatički nepismeni pa ću im ja asistirati u glasovanju na referendumu. Čestitam. Bojim se da je to sukus vašeg prijedloga. Vi tako možete asistirati svima na tom referendumu, ali je onda pitanje koliko će zakoniti biti takvi glasovi i kakva će biti odluka na tom referendumu. Molim vas nemojte asistirat u referendumima, nemojte donosit ni ovakav zakon jer ovakav zakon ne pomaže nego odmaže održavanju referenduma. A to što vas građani propituju na referendumima o katastrofalnoj politici vaše Vlade to je stvar s kojom se morate suočiti i s kojom se morate boriti, ali ne na ovakav način. Hvala vam lijepo. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Mlakar, slažem se sa vašim tvrdnjama da mi ovakav zakon nikada ne bi napisali i da je ovo ustvari zakon o zabrani referenduma jer očito da SDP želi i dalje raditi na isti način kao što je to radio ove 4 godine. Naime, oni uporno već 4 godine danonoćno rade na uništavanju demokratskih dosega koje smo imali, a koji se tiču cjelokupnog političkog života u Republici Hrvatskoj, a stalno govore i to stalno podvode pod pojam mi smo moderni. Oni su moderni i poništili su sve dosege. Podsjećam, pojam konsenzus uopće je nestao iz ove sabornice, iz ovog doma. Zakoni koji se donose, promoviraju ili imaju za cilj onemogućiti pojedince, spominjem lex Komadinu, lex Perković, lex Čačić itd., pučki pravobranitelja, ravnatelja HRT-a, svih ostalih koje smo imali prilike birati, izborni inženjering kojim su sebi prilagodili pravila ne bi li ostvarili nekakav rezultat na budućim izborima. I sada iz Peđine radionice dolazi nova varka. On kaže potpisujte u uredima, imate mogućnost online i mi smo dali više mogućnosti. Sad zamislimo kako će to izgledati u praksi. Evo primjer monetizacije autocesta ili taj referendum. Što se događa, znači netko se sjetio da nešto Vlada nije napravila kako treba, organizira pitanje i dostavi ga u ured državne uprave. On znači ima samo početak, provedbu samog referenduma daju uredima državne uprave i državnim službenicima. Vi možete ako imate priliku doći do tamo, ako nemate, nemate priliku ni doći, onda vam kažu imate online potpis pa se potpišite. Nitko ne kontrolira uopće postupak potpisivanja osim rijetkih državnih službenika. Gdje je tu inicijator? Što on kontrolira? Kakve im se informacije daju? Imamo li uopće nekakvu promidžbu, hoće li oni stajati ispred ureda državne uprave ili će davati dnevne tiskovne konferencije i objašnjavati ljudima. Znači potpuno jedan krivi postupak i jednostavno nema neposrednog dodira između onoga tko inicira i onoga… Uvaženi kolega Borić, ono što sam osupnut ovakvim prijedlogom možda malo skratio, to je pitanje sloboda i neposredne demokracije i kako se ona danas doživljava u ovim konkretnim primjerima i prijedlozima zakona. Ono što nisam rekao a mislim da je važno, vjerujem da će kolega Lesar o tome govoriti, on se zalagao rekao bih čak više godina za to da Ustavni sud riješi neke dileme prije nego krenemo u cijeli postupak održavanja referenduma, ali i to je u ovom zakonu jednostavno zaobiđeno. O tome se u zakonu ne govori. Ostaje i dalje kompliciran način, ostaje i dalje veća kontrola ovako kroz urede državne uprave. Nismo ni ilustrirali s čime će se sve suočiti oni koji održavaju referendum sutra kad probaju ovaj zakon primijeniti, da ne govorim o protureferendumskom odboru koji će se javit, koji može inicirati i ozbiljne nerede. Ali ono čega se ja više bojim kada sutra krene referendumska inicijativa protiv nekog opet mudrog zakona Vlade, Vlada će biti ta koja će formirati protureferendumski odbor koji će se u isto vrijeme dok se neki zalažu za rušenje zakona, rušit njih a ne dat bolje prijedloge u nekom novom zakonu. Toliko o tome koliko je ovo suvisao prijedlog i koliko uopće valja trošiti vremena o ovome, razgovarati na ovaj način. Vjerujem da je puno jednostavnije Odboru za Ustav gospodin Grbin može uzeti još nekoliko zemalja za primjer, pa recimo izučiti tu temu i dati suvisli prijedlog. Kolega Mlakar, Zakon o zabrani referenduma ili antinarodni. Ali nemojte se dati uvući u raspravu o broju ureda državne uprave, jer sasvim je svejedno da li ih je 300 ili 3000, jer postoje druga dva problema. Prvo, samo radni dani i samo radno vrijeme tih ureda. Dakle, zaposleni građani ove zemlje trebali bi uzeti bolovanje, godišnji odmor, slobodni dan, što li da mogu otići potpisati tu inicijativu, jer u 16,00 ili u 15,00 ključ u bravu, nema više. Drugo, nije on-line. Pazite oni su vas navukli na on-line potpisivanje. Ne, samo u sustavu e-građani, a to nije jedno te isto. Treće, kakva je kontrola inicijatora referenduma moguća i kod potpisa prikupljenog Ureda državne uprave i e-građani. Kako inicijatori mogu kontrolirati da li je državni sustav sve one unio koji su došli. U zakonu o tome niti riječi. Inzistira se da država mora inicijatore kontrolirati. Dobro. Kako inicijatori mogu kontrolirati državu? Nikako. I sljedeće, tako dugo dok Ustavni sud svojim pravorijekom ili potvrdom o ustavnosti i dozvoljenosti referendumskog pitanja neće bit na početku postupka, a ne na kraju kao što je sad, što znači inicijatori idu prvo pred Ustavni sud, traže potvrdu ustavnosti, dozvoljenosti pitanja. I tek nakon što to dobe idu u prikupljanje potpisa. Tek tada ćemo imati čistu situaciju izbjeći ovu zamku koja je namjerno postavljena u zakonodavni sustav, da na kraju postupka kada se sve provede Ustavni sud pronađe razloge o proglašenju protuustavnog neustavnog ili anti europskog da da se našalim zbog ove formulacije u članku 3. zakona na koji ste vi ukazali i zabrani održavanje referenduma. u više navrata na odboru pokušali smo razuvjeriti predlagatelje od nekih mjera koje su ostale. Ali izgleda da nismo bili dovoljno uvjerljivi. Vi ste sada govorili o radnom vremenu Ureda državne uprave, kolega iz kluba HDZ-a vam je pročitao i mišljenje Sindikata državnih službenika što oni misle uopće o tome da oni budu ti koji prikupljaju potpise za neke referendume. A s obzirom na značaj teme i vrijeme ja nisam želio dodatno iritirati još nekim odredbama. Koliko mi vrijeme dozvoli samo za ilustraciju onima koji prate da vide kako ovaj zakon koji bi, svaki zakon trebao biti precizan i jednostavan, razumljiv građanima i zbog toga ima taj vacatio legis od osam dana da bi svi se upoznali sa odredbama zakona. Ja sam pokušao, ali moram priznati dosta teško mogu pratiti. Dakle, o potrebi da se zatraži raspisivanje lokalnog referenduma na prijedlog birača treba se izjasniti slušajte dobro u jedinici lokalne i područne samouprave u kojoj živi više od 10 do 30 tisuća birača upisanih u registar birača te jedinice. Trebate skupiti zbroj tisuće birača i 16,7% od onog broja birača koji prelazi 10 tisuća birača. Tko je to smislio stvarno zavređuje Nobelovu nagradu, jer u idućem stavku je zbroj od 5340 birača i 13,3% od onog broja birača koji prelazi 30 000. To ne da nikom nije jasno tko čita vaše propise ne da će odustati od referenduma, odustat će uopće od toga da prati što se u ovoj državi događa. Jer ovo je oprostite besmisleno. Ovo je neka matematika koju ste prilagođavali ne znam čemu, osim činjenici da vi u stvari ne želite više niti jedan referendum koji bi vam u lice rekao što misli o vašoj politici. Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Mlakar, rekli ste u uvodnoj rečenici da je ovom zakonu jedini cilj da se referendum uopće ne održi. I što Vlada može uopće napraviti kad krene val nezadovoljstva, kad krene lavina referenduma nego donest nekakav ovakav zakon kojim će se tako nešto onemogućiti i kako će se ušutkati javnost da se ne govori o njihovim promašajima. Bili smo svjedoci prije dva tjedna sličnog jednog donošenja ovakvog zakona, brzopleto u jednom čitanju u izbornoj godini kad niti onaj koji je predlagao, a na kraju niti svi oni koji su glasali za njega nisu znali, a niti mi danas ne znamo što su sve točno izglasali. Da je imalo volje bilo krenut prema narodu, prema javnosti omogućiti referendum. Pa ako su se već i određivala mjesta gdje će se glasati, vidimo da su tu neki protivnici zbog toga što se potpisivalo ispred crkava, zašto nisu omogućili da se potpisi skupljaju u jedinicama lokalne samouprave. Imamo mjesne odbore, da se približe ta mjesta skupljanja potpisa tamo tamo gdje ljudi žive i gdje ljudi borave i gdje ljudi rade. Ovome zakonu je jedini cilj da referenduma više jednostavno ne bude i mislim da je svaka daljnja rasprava bespotrebna i da bi to trebalo jasno, glasno reći. Vlada ne želi referendume za vrijeme svoje vladavine. na repliku. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Pa za ovo što su željeli propisati ovim zakonom dovoljna su dva članka od kojih jedan treba glasiti kada taj zakon stupa na snagu. A taj jedan članak koji ne piše trebao bi glasiti do daljnjega zabranjuje se održavanje bilo kakvih referenduma, jer kad gledate strukturu ovog zakona onda će se netko i upitati za ona pitanja o kojima se odluka ne može donositi na referendumu ali se referendum može raspisati. To je dosada ja mislim jedinstven slučaj u praksi. Nikom nije rečeno a tko će biti taj arbitar koji će govoriti koje su to vrednote ustavnog poretka koje ne mogu biti propitane na referendumu. Samo stoji članak da se odluka na referendumu o tim pitanjima donijeti ne može. Zato sam govorio i kolegi Lesaru u onom dijelu gdje je on govorio o nadležnosti Ustavnoga suda prije početka aktivnosti održavanja referenduma, dakle i prije ove inicijative, jer na koncu to pitanje nije riješeno. Ustavni sud je ostao na poziciji na kojoj je bio i prije, a ne znamo tko će uopće procjenjivati, bojim se saborska većina ili ne dao Bog Hrvatska vlada koja su to pitanja dozvoljena na referendumu. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Mlakar dobro ste definirali što se skriva iza ovog zakona iz kojeg jasno proizlazi da maksimalno otežavanje, onemogućavanje provođenja referenduma, obeshrabrivanje građana u njihovim inicijativama jasno bi se moglo definirati kao gotovo je, nećete više stavljati primjedbe na ono što mi radimo. Mi smo najpametniji, Peđa Grbin je tvorac našega Ustava, on je najstručniji čovjek koji će vam reći kada je pitanje dobro, a kada nije. Nitko više, ni GONG, ni udruge, ni nezavisni sindikati ni bilo koja organizacija na ove 43 stranice primjedbi od 56 stranica zakona više se ne uvažava. Izgubio se kompas, građanska prava i inicijative se više neće provoditi. Nema više da netko se drzne prikupljati potpise, ne. Ako hoćete stajat ćete po dan i noć u kolonama kako bi u uredima državne uprave u županijama potpisali vašu eventualnu inicijativu za referendum. Jednako tako kao što je to u BiH za glasače tako se predviđa i u RH za sve referendumske inicijative koje žele ispraviti nepravde koje se čine prema građanima zakonskim prijedlozima. Dobro je da se o ovom raspravlja, bilo bi lijepo da se i koja primjedba prihvati i da se građanske slobode ne zatiru. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Davorin Mlakar, odgovor na repliku. možda jedna sugestija kolega Đakić jer ste sve rekli. Namjere su jasne, ali možda sugestija da izađemo iz ovog problema da ne budu uredi državne uprave, a da ne bude ni ono što je ljudima bilo potpuno prihvatljivo i nikad nitko nije doveo u pitanje prikupljanje potpisa na javnim prostorima gdje god je to bilo moguće organizirati. Sad ih smeta prikupljanje potpisa po firmama koliko sam čuo. Ali ima jedna druga ideja, Hrvatska ima opet jedan jedinstveni propis, kod nas šoping centri rade 24 sata. Iako u njihovim matičnim zemljama u te iste dućane često puta iza 6 popodne ne možete ući kod nas rade do 23 ili do 24. Pa onda da ne mučimo s uredima državne uprave možda dok dođe do drugog čitanja amandmanom da skupljamo to u šoping centrima. Potpredsjednik Željko Reiner, replika. činjenica je da je ovaj prijedlog zapravo u službi ometanja neposredne demokracije, a ne njenog poticanja. Samo dva primjera. Jedan je recimo da Zakon o registru birača ne ustrojava javni očevidnik o broju birača koji negdje žive, a ovdje se piše o biračima koji negdje žive, nego koji na nekom mjestu imaju prebivalište. Prema tome, to je odraz ili totalnog neznanja pravnoga onoga tko je slagao taj zakon ili namjernog unošenja zbrke u neke pojmove. A da se radi ovome drugome izvjesno je iz činjenice da je u zakonu, konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave koji je podsjećam prošao dva čitanja ovdje ali srećom još uvijek nije dan na glasovanje ali to može se dogoditi možda ovog petka predloženo da bude samo 5 ureda državne uprave. Prema tome, s obzirom da u ovom prijedlogu ovog zakona izrijekom piše tako moglo bi se i može se jedino interpretirati tako da bi svakom od tih 5 mjesta dakle bilo usmjereno 900 tisuća birača. Ako bi se zapravo pogledala ocjena stanja u ocjeni stanja doduše kaže da će to obuhvaćati 90 dosadašnjih ispostava i 302 matična ureda, dakle 400-njak otprilike mjesta međutim to ne piše u zakonu, ali kad bi se to prihvatilo to je opet usmjerenost 11 250 birača na svako jedinstveno upravno mjesto. A podsjećam da je na ustavotvornom referendumu 2014. godine bilo 6714 6714 glasačkih mjesta, odnosno gravitacija od 670 birača na 1 glasačko mjesto. Znači, kad bi se ovo prihvatilo, čak i ova interpretacija ne slovo zakona nego interpretacija bilo bi zapravo onemogućavanje glasovanja. A ova priča o 900 tisuća je posebna. Uvaženi potpredsjedniče Reiner javio sam se s replikom da vam kažem nemojte brinuti nije samo 5 ureda, bit će tu nešto malo više. Da li će biti dovoljno s obzirom na činjenicu da po nekim izračunima za izbore na biračkom mjestu u vrijeme određeno za izbore može glasovati do 7000 ljudi sve vam je jasno. Nitko nije ni želio da svi oni koji bi možda dali svoj glas u toj inicijativi dobiju tu priliku. I ponovno se vraćamo na ono sramotno održavanje predsjedničkih izbora a govorili smo Vladi, govorili smo parlamentarnoj većini prema našem Ustavu ne postoje ekskluzivni Hrvati. Svi su jednaki i pod istim uvjetima kako vi dajete svoj glas na svakim izborima tako to morate zajamčiti i onima koji nemaju prebivalište u RH. Sada još Sada još za referendum, a nismo uspjeli za izbore mogu si možda uzeti za slobodnu ocjenu da su nam i izbori i bitniji od svakog referenduma, gdje nismo uredili mogućnost glasovanja elektronskim putem to činimo za referendume ali u potpunoj magli. Ne znamo tko će, kada i u čije ime glasovati,a još manje tko će te glasove kontrolirati vjerojatno jednim ovako zgodnom ilustracijom je naš kolega govorio o svojim roditeljima što vrijedi za mnoge i bojim se da ni jedan referendum koji bilo kojoj vlasi po ovom zakonu neće odgovarati uopće može dobiti dovoljan broj glasova. Pa evo u mojoj županiji ima ih 3 na 120 tisuća, ima još jedan broj ispostava ali koje rade jedanput tjedno od 7 do 3, od 7 do 3 jedanput tjedno. I sada računajte da se ne daj Bože razboli taj koji radi tamo znači kakva je mogućnost olakšanje i dostupnost? E sad postoji, kaže nudi se drugi oblik a to je onaj putem ovih modernih tehnoloških postignuća i onda čujemo tu informaciju ima u našoj domovini 4 milijuna i 600 tisuća mobitela, 4 milijuna i 600 tisuća, ima, ima ali i mnogih u ruralnim sredinama samo koji razumiju onaj zeleni i crveni gumb, a kad kaže da pozove pomoć kada mu pozli jednom starom čovjeku, jer gerontodomaćice i tako su sukladno cenzusima ukinute i da pozove pomoć. Evo sad to su sad te olakšanja i dostignuća. I sad u tim okolnostima uspoređivati sa europskim zemljama, ne znam dal bi zaplakao ili zajodlao. Kažu tamo u toj Europi nije dobro, ne valja, poglavito u toj Bavarskoj veli to ne valja kao tamo ništa, a ovo što mi radimo ovdje to fino u celofan zamotano to će olakšati dostupnost, omogućiti i sve to skupa. Pa neće to naš narod, nije niko došao ovdje sa Oktoberfesta i postavlja i postavlja se pitanje je li ko bio na Oktoberfestu. Ne znam ništa što se događalo na Oktobefestu ali sad ovako u ovoj raspravi mi se nameće samo jedno pitanje, koja to Vlada u svijetu u ovom slučaju Vlada nego saborska većina bazira donošenje zakona na broju mobitela u državi? Ta korelacija mi je potpuno neshvatljiva. Da ne bih Da ne bih usput tome rekao da ne znam što su oni to i ko je to sve prebrojao, i da znam za jedan dobar dio sigurno tih telefona kojima ne možete ostvariti ostvariti ovo, dobacuju mi pametnih mobitela, jer mnogima ne možete uopće ući u nikakav sustav osim što možete plaćati dobre impulse i koristit naše operatere. Ali bazirati činjenicu izjašnjavanja ljudi o najvažnijim pitanjima ovdje govorimo i onima koji se posebno štite Ustavom, garantiranim pitanjima, bazirati na broju mobitela u zemlji to nije nikada ni Monty Pyton uspio izračunati. Ovo je nešto nakon plaćanja poreza po broju riječi u novinama ovo je najbolja stvar koju sam dosada čuo. S obzirom da počinju neki odbori sada, imamo još tri replike, ako ćete biti racionalni pa ćemo ih završiti a ja ću onda malo kasnit. A molim vas nemojte prelazit vrijeme. Ivan Šuker, replika. **Šuker, A pro po kolega Mlakar jer vi znate opće kako izgleda konačna verzija Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor? A dajte mi recite s obzirom da ste bili ministar uprave da li ste u jednom aktu, ustroju Vlade, o zadacima ministarstava, ureda itd. pročitali da su oni zaduženi za prikupljanje bilo kakvih potpisa u ovoj državi? E sad se postavlja jedno veliko pitanje, a zato sam krenuo s obzirom da smo vidjeli veleumno poslovničko preskakanje prilikom donošenja Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, e sad se postavlja jedno drugo pitanje, u našem Poslovniku stoji da Vlada, zapravo Hrvatski sabor ne može donijeti zakon ni propise koji nisu osigurana sredstva u državnom proračunu. S obzirom da vi ni ja ni svako dobronamjeran u ovoj državi nije nigdje vidio da i jednom riječju spomenuto da će ljudi bez obzira o koliko tih državnih uprava prikupljat potpise za ovo ili ono, onda se postavlja pitanje da li je veleumni predsjednik Odbora za Ustav i Poslovnik poslao jedan zakon koji je ponovno u suprotnosti sa Poslovnikom o radu Hrvatskog sabora? A da je praksa ove političke većine poznata još 2010. godine kad su praktički postavili ultimatum za završetak pregovara za ulazak Hrvatske u EU, oko izmjena Ustava gdje se Hrvatima izvan RH praktički onemogućilo da izraze svoju političku volju očigledno je da na potpuno identičan način se želi sada građanima RH koji dakle žive i rade u RH, ono što stalno spominju da plaćaju porez u RH da javno izraze svoje mišljenje putem referenduma da se s nečim slažu ili ne slažu. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Šuker, ne slažem se s vama jer ste mogli i drugačije postaviti pitanje. Gdje je tu Vlada? Dakle čak i kada nije predlagateljica ovakvih vrhunskih djela onda bi kao zainteresirana bilo dobro da sjedi ovdje i sluša prijedloge zastupnika mada do njih ne držimo baš pogotovo kada dolaze s ove strane ali čisto za ispomoć ne bi bilo loše koristiti i tuđa iskustva. Osobito s obzirom na činjenicu da mnogi postavljaju pitanje kakva je to ideja prikupljanja potpisa u uredima državne uprave za koje odgovara ta ista Vlada i za koje odgovara ministarstvo koje do sada uvijek, ali samo do Zorana Milanovića bilo ono koje je bilo nositelj izrade propisa iz ovog područja. To sam govorio uvodno, piše u djelokrugu Ministarstva uprave i danas piše, da bi taj zakon trebalo predlagati izradu toga Ministarstvu uprave i onda sa nekakvim vjerojatno dogovorom na Vladi doći pred Sabor. Nije prvi zakon kojem je uzet iz djelokruga ministarstva i proglasio se nadležnim i zainteresiranim Odbor za Ustav gdje naša manjina glasova nažalost ne može popraviti čak ni tekstove za koje tvrdimo da nisu, čak nisu ni logični. Ajde da ne idemo uopće u dalje eksplikacije. Mada kod ovog zadnjeg o čemu ste govorili izborna koji je kao jednorog pa nitko ne zna kako taj ustvari izgleda svojim vlastitim amandmanima SDP je popravio neke od nebuloza koje su tamo stajale mada nije prihvatio naše prijedloge i shvaćanje kako je to rečeno. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Pa evo kolega Mlakar, govorili ste zapravo a i to se spominje gotovo 2 ili 3 godine u ovom Saboru o nekim stvarima koje definitivno nisu dobre a Hrvatski sabor bi ih trebao promijeniti a vezano je za poštivanje, zapravo jednakog i biračkog, općeg prava svih hrvatskih državljana sa navršenih 18 godina. Logično je da ovom predstavničkom tijelu koji predstavlja sve Hrvate kako u Hrvatskoj tako i izvan Hrvatske trebamo govoriti o tome i onda ste rekli da je taj zakon loše napisan. I činjenica je da je loše napisan. Ako vidite u ovom članku 4. kaže se da pravo odlučivanja na referendumu imaju svi hrvatski državljani sa 18 navršenih godina. Pravilima nekog lijepog ponašanja predlagatelj ovog zakona bi barem trebao biti ovdje u sabornici i saslušati sve prijedloge, svih klubova i trebao bi znati iz onoga što je on govorio da će biti moguće to napraviti on line, da će biti moguće to napraviti preko mobilnih uređaja. Treba ga također upozoriti da to neće biti moguće napraviti i da će iz toga biti isključeni svi hrvatski državljani koji žive izvan Republike Hrvatske i ne bi po ovome prijedlogu zakona mogli sudjelovati na nekim budućim referendumima. Ne znam zašto se to prešućuje i zašto se konstantno bježi od toga članka 45. Ustava Republike Hrvatske ako se željelo donijeti prijedlog, po ovom prijedlogu ovoga zakona željelo nešto poboljšati, onda se trebalo i ići u ustavne promjene odnosno i izmjenu ovoga članka 45. pa bi time mnoge stvari bile jasnije. Hvala. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Uvaženi kolega Babić, ja ću vam odgovoriti zašto predlagatelj Niste dobro pratili uvodno obrazloženje kod donošenja zakona. Predlagatelj zna sve, on zna kako je u Norveškoj, kako je u Belgiji, kako je u Italiji, mada polovično koristi te primjere, ali nam je cijelo vrijeme docirao s govornice što mi sve ne znamo i što bi trebali shvatiti. I sada se vi čudite da njega nema kada mi raspravljamo o zakonu. Pa on zna i za naše primjedbe. On zna da će ih sve odbaciti s gnušanjem jer ga ne zanimaju. Oni ne znaju ni pročitati tekstove koje sami pišu često puta pa kada ih uvjeravate da nije dobro napisano oni vas najblaže rečeno ignoriraju ali onda ga ih netko drugi upozori ispod žita, između prvog i drugog čitanja ili prije glasovanja poprave, Izborni zakon su popravljali vlastitim amandmanima mada su naše istovrsne odbijali i tumačili da mi pričamo bedastoće i da oni ne razumiju o čemu mi pričamo. Prema tome čudit se danas da nema nikog iz Vlade zašto bi Vladu zanimali i referendumi kada je dogovoreno da će se referendumi u Hrvatskoj ukinuti a predlagatelj odbora, predsjednik odbora zna sve unaprijed, prema tome sva otvorena pitanja smo riješili. Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, vi ste se osvrnuli na moju primjedbu da ću ja pomoći roditeljima oko potpisivanja podrške određenim referendumima na način koji implicira po vama da bi ja onda mogao, kao da oni nemaju svoje volje, natjerati ih da daju podršku određenom referendumu. Dakle ne kako da glasuju na referendumu nego da daju podršku. Ma molim vas, premda moji roditelji nemaju možda dovoljno informatičkog znanja da sami pristupe referendumu, tj. davanju podrške referendumu on-line putem, oni nisu maloumni, znaju razmišljati svojom glavom. I ljudi koji nemaju dovoljno informatičkog znanja nisu zbog toga maloumni i znaju razmišljati svojom glavom. Molim vas stoga da na ovaj način ne vrijeđate ni njih ni moje roditelje. A klasično glasanje nije nikakva garancija da zloupotrebe neće biti. Pa ja sam se nagledao još tamo krajem '90.-ih starica koje su njihovi sinovi ili unuci prije vodili na glasanje a imale su ona šalabahter HDZ. Niti jedan model nije idealan, slažem se, vjerojatno ni ovaj nije idealan, zloupotrebe uvijek može biti. A kad govorimo o zloupotrebi onda čini mi se da možda čak ovaj prijedlog odgovara više HDZ-u zato što u određenoj mjeri evo jedna … omogućava da i mrtvi u određenom trenutku daju podršku referendumu, a to je dosad bilo glasačko tijelo koje je bilo u većini naklonjeno vama. No čini mi se da ovaj prijedlog ipak donosi značajna poboljšanja u odnosu na dosadašnje stanje, pogotovo stoga što omogućava to online glasanje, a ne kao do sada. Vi ste iz desnog kuta sabornice digli huk kad se govorilo da se više neće moći po kojekakvim tržnicama ili ispred crkava i slažem se da je ovo sad što se nudi bolje rješenje. Ja sam išao s mise i tamo me hvata čovjek, veli daj potpiši ono, onda ja njemu moram objašnjavat zašto ne želim nešto potpisati, ulaziti u raspravu pred stotinu ljudi, onda me on počne napadati i vrijeđati. Meni to nije problem zato jer sam ja navikao javno izražavat svoje mišljenje, nemam problem s tim ali mi je puno mojih sugrađana reklo da im je to bilo je jako neugodno. Neki su čak i potpisali nešto što nisu možda htjeli samo da se riješe, da ne ulaze u neugodne situacije. **Zgrebec, Dragica Kolega Pandek, a šta će tek biti kad vas državni službenici počnu napadati u uredima? Kako ćete se tome othrvati? Ja vam se ako ste me krivo razumjeli ispričavam, a ja vas imenom i prezimenom uopće nisam spominjao, a još manje ne dao Bog vaše roditelje. Ja sebe smatram informatički polupismenim ako ne nepismenim i nisam govorio o vašim roditeljima niti o vama, ja sam vas uzeo i vašu izjavu za primjer što se može dogoditi. Ja vjerujem da ste vi u SDP-u prošli apsolutno sve tečajeve i da vi rasturate s ovim novim tehnologijama, ali vas uvjeravam SDP je od svog članstva pa do podrške u izborima ipak samo jedna manja snaga u državi i ne možete na bazi vaših znanja razmišljati da je cijela Hrvatska jednako vrijedna kao vi i da će na isti način moći koristiti te nove tehnologije. Nisam nika mislio da ću to reći, možda moja mama neće znat na ovaj način sudjelovat u referendumu, a bojim se da će i meni biti to otežano i zbog toga mislim da ovaj princip nije dobar. A vi ste de facto sami sugerirali mogućnosti zlouporabe takvog načina sudjelovanja u referendumu, a zalažete se za demokraciju u državi. Nešto vam u toj kombinatorici malo fali. Prema tome, ja vjerujem da ćete nas s obzirom na nove tehnologije od svega to razuvjeriti, ali i danas se pitam kako će netko iz Gunje uspjeti sudjelovati na vašem referendumu. To vi morate odgovorit hrvatskoj javnosti, ne meni. Nastavit ćemo u 15 sati. Prvi na redu bit će kolega Dragutin Lesar. Hvala